i kolege. Pred nama je Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o privremenom boravku pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke na državnom području druge države (Hrvatsko-Njemački sporazum o gostujućim snagama), drugo čitanje, P.Z. br. 169. Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85 Ustava RH i čl. 207a Poslovnika Hrvatskoga sabora. Navedenim čl. 207a Poslovnika propisano je da se zakoni kojima se u skladu s Ustavom RH potvrđuju međunarodni ugovori, donose u pravilu u jednom čitanju. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave sukladno čl. 197 Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu. Želi li predstavnika predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani državni tajnik Zdravko Jakop, izvolite. Kolege, možemo se sjesti na mjesta malo da… Dobri odnosi između RH i SR Njemačke u području obrane nastavak su dobre suradnje dviju država u ostalim područjima suradnje i zajedničkim naporima u održavanju mira i stabilnosti u Europi. Dosadašnja suradnja ministarstava obrana dviju država ostvarivalo se službenim posjetama, razmjenom iskustava u području od zajedničkog interesa, sudjelovanje na vježbama i obukama te u operacijama potpore miru i drugim aktivnostima u inozemstvu. U okviru nastojanja za daljnjim unaprjeđenjem uzajamne suradnje u području obrane, Vlada RH na prijedlog Ministarstva obrane pokrenula je postupak za sklapanje ovog Sporazuma. Sporazum je potpisan u Zagrebu 16. lipnja 2021. g., u ime Vlade RH Sporazum je potpisao ministar obrane, a u ime Vlade SR Njemačke izvanredni i opunomoćeni veleposlanik SR Njemačke u RH. Ovim Zakonom Ovim Zakonom potvrđuje se Sporazum kako bi njegove odredbe u skladu sa čl. 141 Ustava RH postale dio unutarnjeg pravnog poretka RH. poretka RH. RH će donošenjem ovog Zakona ispuniti unutarnje i pravne uvjete za stupanje na snagu Sporazuma, kojim se u odnosima dviju država, polazeći od odredaba Sporazuma između stranaka Sjeveroatlantskog ugovora o pravnom položaju njihovih snaga uspostavlja dvostrani međunarodno-pravni okvir. Utvrđuju se dodatna pravila za ulazak, izlazak i privremeni boravak pripadnika OSRH u pripadnika OSRH u SR Njemačkoj i pripadnika Oružanih snaga SR Njemačke u RH. Sporazum regulira pitanje vezano za ulazak, izlazak i privremeni boravak na državnom području države druge stranke u svrhu vježbi, obuke, tranzita kopnenim putem i aktivnosti pružanja humanitarne pomoći te operacije traganja i spašavanja. Sporazumom se uređuje kod boravka snaga i pitanje vezana uz sigurnost, zdravstvo, kaznenu nadležnost, zaštitu okoliša i promet. Osim ako ovim Sporazumom nije drukčije predviđeno, ulazak u državu primateljicu, izlazak iz nje te privremeni boravak u državi primateljici i pripadnika OS-a države šiljateljice, uređeni su NATO SOFA-om i zakonima i propisima države primateljice. Pripadnici OS-a države šiljateljice obvezuje se poštivati međunarodne zdravstvene propise i nacionalne zdravstvene propise države primateljice. Nadležne vlasti države šiljateljice prepoznaju i priznaju važnost zaštite okoliša u kontekstu aktivnosti koje provode pripadnici OS-a države šiljateljice u državi primateljici. Pripadnici OS-a države šiljateljice pridržavaju se pravnih propisa države primateljice u zaštiti okoliša. Stranke će potraživanje za moguću štetu rješavati u skladu s odredbama NATO SOFA-e. Vježbe podliježu pravnim propisima države primateljice te propisima o službi njezinih OS-a. Vježbe na kopnu u pravilu se provode na vojnim poligonima, strelištima i ostalim vojnim objektima za obuku. Bilo koji spor o primjeni ili tumačenju ovog Sporazuma, rješavat će se sporazumno u konzultacijama među dvjema stranama i neće se upućivati trećoj strani na rješavanje. Ovaj Sporazum može se izmijeniti i dopuniti u svako doba uzajamni potpisanim pristupom stranaka. Ovaj Sporazum stupa na snagu na datum na koji stranke obavijeste jedna drugu diplomatskim putem da su ispunjeni nacionalni uvjeti za njegovo stupanje na snagu. Sporazum ostaje na snazi na neodređeno vrijeme, svaka stranka može okončati Sporazum uz pisanu obavijest o tome diplomatskim putem obavijestiti drugu stranu. Za provedbu ovog Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva iz državnog proračuna budući da će se odvijati kroz redovite aktivnosti MORH-a. S obzirom obzirom na prirodu postupka potvrđivanje međunarodnih ugovora, kojima država i formalno izražava spremnost da bude vezana već sklopljenim međunarodnim ugovorom, kao i na činjenicu da se u ovoj fazi postupka u pravilu ne mogu vršiti izmjene ili dopune teksta međunarodnog ugovora, predlaže se ovaj Konačni prijedlog zakona. Evo, poštovane zastupnice i zastupnici u HS-u, molim da date potporu u donošenju predloženog zakona. I posebno, evo, mi je zadovoljstvo što sam danas u ovom Visokom domu kada naš Glavni stožer slavi i obilježava 30. obljetnicu. Prije 30 godina smo bili formirani, danas smo u stanju raditi i međunarodne sporazume na ovoj razini sa prijateljskim zemljama. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Da. Poštovani predsjednik Odbora za obranu Franko Vidović, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. U samom uvodu iskoristio bih prigodu kad je pomoćnik ministra, državni tajnik, ispričavam se, već spomenuo, da čestitam u ime Odbora za obranu, Glavnom stožeru 30. obljetnicu postojanja. Dakle, Odbor za obranu HS-a na 10. sjednici održanoj 16 rujna 2021. g. raspravljao je o Konačnom prijedlogu Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o privremenom boravku pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke na državnom području druge države (Hrvatsko-njemački sporazum o gostujućim snagama) koji je predsjedniku HS-a podnijela Vlada RH aktom od 19 kolovoza 2021. g. Odbor je na temelju čl. 71 Poslovnika HS-a raspravljao o predmetnom aktu, kao matično radno tijelo. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istaknuo je da će donošenje predmetnog zakona u skladu s čl. 141 Ustava RH biti biti ispunjeni unutarnji i pravni uvjeti za stupanje na snagu Sporazuma kojim se u odnosima RH i SR Njemačke uspostavlja dvostrani međunarodno-pravni okvir i utvrđuju utvrđuju dodatna pravila za ulazak, izlazak i privremeni boravak pripadnika OSRH-a i OS-a SR Njemačke na državnom području države druge stranke u svrhu vježbi, obuke, postrojbe tranzita i dr. Primjena Sporazuma koji je potpisan u Zagrebu 16 lipnja 2021. g. omogućit će daljnje proširenje područja i oblika suradnje na polju obrane i pitanjima od zajedničkog interesa. Odbor za obranu je bez rasprave, jednoglasno, sa 8 glasova za odlučio predložiti HS-u da donese Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o privremenom boravku pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke na državnom području druge države odnosno Hrvatsko-njemački sporazum o gostujućim snagama. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka govoriti poštovani zastupnik Vilim Matula. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Dobro jutro. Pred nama je još jedna u nizu sporazuma vezan za međunarodnu vojnu suradnju OSRH sa oružanim snagama partnerske zemlje, u ovom slučaju SR Njemačke, iako su obje zemlje i Hrvatska i Njemačka zemlje saveznice unutar NATO-a te je gostovanje OS-a u zemljama saveznicama već regulirano tzv. NATO SOFA sporazumom, ovim Sporazumom se dodatno uređuju bilateralni odnosi između Njemačke i Hrvatske vezano uz boravak OS-a na teritorijima tih zemalja. Boravci OS-a u drugim zemljama prema ovom Sporazumu, služit će u svrhu vježbi, obuke, tranzita, pružanje humanitarne pomoći i operacija traženja i spašavanja. Klub zeleno-lijevog bloka u načelu podržava bilateralnu vojnu suradnju s onim zemljama koje imaju razvijene demokratske standarde koje ne krše ljudska prava i kada se suradnja sa zemljama ne svodi samo na vojnu suradnju već postoje i značajne komponente razvojne suradnje između dvije zemlje. U slučaju SR Njemačke ti svi uvjeti su ispunjeni i u tom kontekstu nemamo prigovor na ovu vrstu suradnje. Važno je da se bilateralna suradnja OS-a regulira sporazumom koji poštuje okvir NATO SOFA sporazuma. Svjesni smo, također, da će ovaj Sporazum olakšati aktivnosti kakve su OS već provodile, kao što je organizacija vježbanja hrvatskih OS-a na njemačkog vojnom poligonu Grafenwöhr, kao i odlazak pilota HRZ-a na fiziološke treninge u njemačkom Centru za zrakoplovnu medicinu Konigsbrucku. Ipak, želimo skrenuti pažnju na 2 elementa iz ovog Prijedloga Sporazuma. Kao prvo, voljeli bi da je MORH u obrazloženju ovog Sporazuma ipak detaljnije izvjestilo HS o vježbama, obukama

Koliko će tih gostovanja biti na našem teritoriju u narednih godinu dana, a koliko na njemačkom? Ovako ostaje nejasno koje su to strateške odrednice, zašto baš sa Njemačkom ulazimo u ovaj Sporazum? Dakle, nedostaje sadržajna komponenta obrazloženja ovog Sporazuma pa uvaženi ministre, molimo vas da nam date više informacija o tome. Drugo što nas je zabrinulo čitajući ovaj Sporazum je da u čl. 7 Sporazuma koji regulira kaznenu nadležnost i mjere prisile, primijetili smo da Sporazum ide u smjeru sužavanja provođenja kaznene nadležnosti nad pripadnicima OS-a države šiljateljice. Nije nam jasno iz kojeg razloga se traži da država primateljica se uzdržava od šire kaznene nadležnosti. Sporazum poziva da se kaznena nadležnost sužava samo na kaznena djela od velikog značaja, koja negativno utječu na sigurnost države primateljice i na kaznena djela koja su uzrokovala smrt osobe, što je jasno, kao i teška kažnjiva djela protiv tjelesnog integriteta, seksualnog samoodređenja, osim kada su ta djela usmjerena protiv pripadnika OS-a države šiljateljice i pokušaj počinjenja i sudjelovanje u takvim kaznenim djelima. Što je sa ostalim kaznenim djelima? Evo, kao primjer. Recimo, da mi, naši vojnici u Njemačku ili njemački vojnici dođu ovdje, u redu, ovo je tu i jasno, ako uz smrt osobe teške, djela protiv tjelesnog integriteta, ali što ako naprave nešto, ne znam, znaju ljudi napraviti neka druga kaznena djela, recimo, pljačku, zbog čega, ovoj, ako Nijemci dođu ovdje, recimo, ili mi tamo i neka ekipa bude odvažna i nešto izvede, zbog čega, ako su naši dečki tako nešto napravili, mi sudimo ovdje? Evo, te stvari, da ne nabrajam dalja moguća kaznena djela. Nije jasno po kojoj osnovi je to. Zašto nad njima hrvatsko pravosuđe ne bi imalo jurisdikciju ako su ona počinjena na primjer, u Hrvatskoj? Mi ne vidimo racionalne razloge zbog čega bi se ovdje ograničavali jurisdikcija zemlje primateljice, pa vas molimo, državni tajniče da nam pojasnite zašto je došlo do ove formulacije u Sporazumu? I ovisno o pojašnjenjima, Klub zeleno-lijevog bloka zauzet će svoj stav oko glasanja o Prijedlogu ovog Sporazuma.

zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke, o privremenom boravku pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske i oružanih snaga Savezne Republike Njemačke na državnom području druge države, odnosno hrvatsko-njemački sporazum o gostujućim snagama.

Tekst predmetnog Sporazuma rezultat je višegodišnjeg procesa tijekom kojeg su na početni tekst unesene izmjene i prihvaćeni prijedlozi, sve dok obje strane nisu usuglasile konačan prijedlog zakona, Dužina trajanja procesa usklađivanja na neki način je i garancija kvalitete dogovorenog teksta Sporazuma. Naime, konkretni koraci u započinjanju procesa inicirani su još još 8. prosinca 2016. kad je Vlada RH donijela odluku o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma i prihvatila nacrt Sporazuma kao osnovu za vođenje pregovora. U međuvremenu je Ministarstvo obrane podnijelo Vladi RH 2 izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma, prvo u ožujku 2018., a drugo novo izvješće u studenom 2020. g. Konačno, nakon završenog procesa usuglašavanja, Sporazum je potpisan u Zagrebu 16. lipnja 2021. g. donošenje zakona o potvrđivanju predmetnog Sporazuma, odredbe Sporazuma postat će dio unutarnjeg pravnog poretka RH. Šta će Šta će se ovim Sporazumom dobiti? Sporazum će uspostaviti pravni okvir za obje strane za ulazak, izlazak i privremeni boravak pripadnika OS-a na državnom području države druge stranke. Sporazumom se precizno uređuju vrsta, opseg i trajanje boravka, uvjeti ulaska, izlaska i boravka, pitanja javne sigurnosti poretka, pitanje javnog zdravstva, uređuju se pitanje kaznene nadležnosti i mjere prisile, korištenje javnih telekomunikacijskih usluga u državi primateljici. Također, se uređuju pitanja zaštite okoliša u kontekstu aktivnosti koje se provode u zemlji primateljici, promet motornih vozila, OS-a države šaljiteljice, kao i korištenje aerodroma na tlu zemlje domaćina. Nadalje, Sporazumom se uređuju pitanja potraživanja za nastalu štetu te se propisuje da provedba vježbi podliježe pravnim propisima države primateljice. Iako se tekst Sporazuma u ovoj fazi ne može mijenjati, vrijedno je istaknuti da je čl. 15 Sporazuma propisano da se uzajamnim pisanim pristankom Sporazum može izmijeniti ili dopuniti u svako doba te da ga svaka strana može okončati uz pisanu obavijest drugoj strani. Dobri odnosi između RH i SR Njemačke u području obrane, nastavak su dobre suradnje dviju država i u ostalim područjima, u održavanju mira i stabilnosti u Europi. Hrvatska i Njemačka imaju intenzivnu i dugotrajnu dobru suradnju. U siječnju 2022. obilježit ćemo 30 obljetnicu naših diplomatskih odnosa. Potvrda dobrih bilateralnih odnosa su potpisani Akcijskim planom o pojačanoj suradnji iz ožujka 2019. i dodatno ažuriran ove godine te brojni i redoviti susreti hrvatskih i njemačkih dužnosnika ostvareni na svim razinama. Kancelarka Merkel je 2 puta posjetila RH u 2019. g. Bilateralna obrambena suradnja, intenzivna i sadržajna te rezultat dosadašnje jasne hrvatske orijentiranosti prema Njemačkoj kao glavnom strateškom partneru u Europi u području obrane. Pripadnici OS-a Hrvatske i Njemačke zajedno sudjeluju u okviru NATO-a u pogledu čega je važno spomenuti zajedničko dugogodišnje sudjelovanje u NATO misiji u Afganistanu, zatim u borbenoj u borbenoj skupini pod njemačkim vodstvom na teritoriju Litve, kao i NATO Inicijativi spremnosti i drugim međunarodnim akcijama. Značajnu suradnju ostvarujemo i u okviru EU, budući da pod njemačkim vodstvom sudjelujemo u borbenim skupinama EU. Također, suradnji ostvarujemo i kroz PESCO aktivnosti. Hrvatska je aktivna u 6 PESCO projekata, pri čemu u dvije aktivnosti vojna mobilnost i mreža logističkih čvorišta u Europi i potpora operacijama, usko surađuje sa njemačkom stranom. Mi u Klubu socijaldemokrata držimo da će na razvijanje daljnje i dublje suradnje predmetni Sporazum dugoročno i pozitivno utjecati jer će omogućiti da se dvije strane zajedno obučavaju i uvježbavaju, kako bi osigurale da u budućim misijama mogu usklađeno i zajedno djelovati. Klub socijaldemokrata podržat će donošenje ovog Zakona o potvrđivanju predmetnog Sporazuma. Hvala. Kako je ono išlo u filmovima, bjež'te djeco, idu Nijemci. Poštovane kolegice i kolege, Klub SDP-a podržat će Prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade RH i Vlade republike, SR Njemačke o privremenom boravku pripadnika OS-a pripadnika OS-a na državnom području druge države. Dileme koje su prethodnici iznijeli, a koje se odnose i na provođenje kaznene nadležnosti države primateljice, želio bih ipak reći da se radi o uobičajenim odredbama u sporazumima dvije države jer inače, bez toga sumnjam da bi ijedna država poslala svoje vojnike u drugu državu bez da imaju barem tu razinu zaštite jer vojska ne ide u drugu državu nego po vojnim pitanjima ili na vojne vježbe i naravno, kad ide veći broj ljudi, moguće je da se dogode i određeni neželjeni incidenti koje onda s ovakvim Sporazumom ipak na neki način reguliraju drugačije nego kad idu turisti u, Dakle sudovi i vlasti države šiljateljice ne provode svoju kaznenu nadležnost državi primateljici, osim ukoliko se ne radi, dakle o kaznenim djelima od velikog značaja, koja negativno utječu na sigurnost države primateljice ili kaznena djela koja su uzrokovala smrt osobe, kao i teška kažnjiva djela protiv tjelesnog integriteta i seksualnog samoodređenja, osim kad su ta djela usmjerena protiv pripadnika OS-a države šiljateljice i pokušaj počinjenja i sudjelovala u takvim kaznenim djelima. Ono što može biti drugo pitanje, a kako se radi o dvostranom sporazumu koji je ispregovaran, dakle mi ga tu ne možemo ni mijenjati, i to bi više bilo pitanje dakle za NATO ili čak za EU komisiju, ovoga, kaznena pitanja unutar EU. Dakle postoji Europskih uhidbeni nalog i postoji nekakva drugačije tretiranja državljana druge države EU u odnosu na u odnosu na državljane onih država koje nisu u EU i jedino što bi moglo se dakle postaviti pitanje, treba li na razini NATO saveza ili na razini EU i NATO saveza za one države koje su članovi obje asocijacije napraviti nekakvu, jednu vrstu jedinstvenog sporazuma ili jedinstvenog postupanja ili jedinstvene politike. Naravno to onda dolazi do pitanja što EU, federalizacija Europe i tako dalje, pa onda ćemo naravno imati ove suverenističke ideje da to tako ne treba, prema tome, ono što je, kao što sam rekao i u slučaju predsjednika Vrhovnog suda, ono što je, što funkcionira, nemojmo popravljati. Držim da je, dakle ovaj Sporazum ispregovaran, da su pregovori trajali dugo i da se ovakav Sporazum može dakle podržati, ako budu postojale, postajali problemi u provedbi, postoje jasni mehanizmi kako se on može promijeniti i popraviti i u tom smislu želim reći dakle da će njemački vojnici u Hrvatskoj i hrvatski vojnici u Njemačkoj biti zaštićeni. Da još malo pokušam objasniti građanima, sasvim sigurno ni nama ne bi bilo drago da naši vojnici kad idu u stranu državu, da im se baš može dogoditi da im se, da im se dakle sudi po zakonima države, posebno, ako je recimo, tamo uvedena smrtna kazna

razumijevajući okolnosti koje su dovele do sklapanja ovog Sporazuma i sadržaj i njegov sadržaj, dajemo podršku Vladi u prijedlogu ovog Sporazuma, ovog Zakona i Klub SDP-a će ga podržati. Zahvaljujem. Hvala. Sljedeći klub zastupnika bit će onaj HSS-a i Radničke fronte, a govorit će poštovana zastupnica Katarina Peović. Izvolite. Dobar dan svima. Evo pred nama je dakle Hrvatsko-njemački sporazum o gostujućim snagama i možemo odmah preći na stvar. Znači ovdje je stvarno problem ovaj čl. 7 o kaznenoj nadležnosti st. 2, koji kaže, ukoliko vlasti države primateljice NATO SOFA-e imaju isključivu kaznenu nadležnost ili primarno pravo provođenja kaznene nadležnosti nad pripadnicima OS-a države šiljateljice, vlast države primateljice će se uzdržati od ostvarivanja takve nadležnosti, osim ako važni razlozi u vezi obavljanja sudbene funkcije države primateljice ne čine nužnim ostvarivanje takve kaznene nadležnosti. Jasno je dakle da u ovako sročenom članku na koji smo upozorili i predlagatelja na Odboru za zakonodavstvo, moglo bi se dakle desiti da njemački vojnik počini neko kazneno djelo za vrijeme boravka u Hrvatskoj i da se Hrvatska uzdrži od progona. Ova je odrednica, samo osim u nekim slučajevima teškog kaznenog djela ili .../nerazumljivo/... je jako neodređena. Dakle to su primijetile i članice, vanjske članice Odbora koje su bile prisutne za vrijeme rasprave o ovoj točki. I sad, još možemo, naravno, razumjeti ono što je ovdje jasno, da je riječ o bilateralnom dogovoru i dakle ono što mi dajemo da će se i nama na neki način dati, ali stvarno, ne možemo razumjeti da se u Saboru u raspravu šalje već potpisani sporazum i da se stvarno ne može ni na koji način Sabor utjecati, znači zastupnici i zastupnice ne mogu utjecati na sadržaj i na članke ovog Sporazuma. To je, to je neshvatljivo. Moram reći da ono što je stvarno bilo rečeno i u samoj raspravi je dobilo vrlo čudan odgovor. Dakle, pitanje postavljeno državnom tajniku na koji je na to odgovorio onako, malo, ajde reći ćemo, u nekom možda familijarnom tonu, ali svejedno, mi smo ovdje na odborima u HS-u, da budemo sretni da se takav Sporazum potpisao jer potpisujemo ga sa jednom velikom europskom zemljom mislim da je tu trenutak kad treba podvući crtu i reći da su svi naši sporazumi sa velikim europskih zemljama pisani na taj način i da mi u svim takvim sporazumima i bilateralnim dogovorima nismo zapravo ravnopravna strana. Ono što ne bi trebalo nikad biti slučaj je da uzimamo njemačku stranu ili bilo koju drugu, je li, stranu, velike europske zemlje na ovaj način. Ono što ovakav, mislim i odgovor, a i ono što se nama predstavilo kao Sporazum, pokazuje jedan čisti autokolonijalizam, taj sluganski mentalitet koji se odriče čak i svog pravnog sustava i bude sretan, je li, što to čini, jer eto, potpisujemo sporazume sa velikim zemljama. Ja ću još malo obratiti pažnju na neke druge stvari koje su zanimljive kad dolazi ovakav sporazum koji, kažem, možda se mogao i doraditi, mogli smo raspravljati o njemu, on je mogao biti bolji, ali mi nismo imali prilike to činiti, je li, nama se to serviralo kao gotova stvar, budimo sretni da Nijemci s nama potpisuju takav sporazum pa ću obratiti pažnju na još jednu važnu stvar u koju uvijek treba spomenuti kada govorimo o obrani, pogotovo u ovom trenutku kada je prva i osnovna tema u Hrvatskoj inflacija, odnosno povećanje cijena a posljedično i povećanje cijena grijanja i povećanje, općenito, cijena, znači za prehrambene proizvode u trenutku kada jedna trećina ljudi u Hrvatskoj živi u uvjetima siromaštva u koje 7% ljudi prije ove krize nije imalo mogućnost dakle, plaćati grijanje. U tom trenutku mi potpisujemo ovakve sluganske autokolonijalne sporazume, a istovremeno kupujemo Rafael bojne avione za 999 milijuna eura, kolegice i kolege. U ovom trenutku kada svi govore nema se novaca, ne možemo naći nikakve izvore, kojima bismo mi, recimo sufinancirali, spustili znači granicu onog onog iznosa, odnosno digli granicu onog iznosa koji je potreban za vaučere za subvencionirano grijanje ili, recimo, subvencionirali javni prijevoz u kojem je stvarno, sad u ovom trenutku jako važan za one koji se ne mogu više voziti automobilima, a imaju priliku voziti se javnim prijevozom, ili ograničili znači, cijene goriva, u tom trenutku, evo, mi sad kupujemo Rafael avione za 999 milijuna eura. Postavila sam pitanje ministre obrane koliko će biti obročne uplate za te, kako nas uvjeravaju, vrlo povoljne avione, je Nisam dobila odgovor, odnosno dobila sam odgovor 5. lipnja, pardon, 5. listopada da se upravo sada, evo, kolegice i kolege, sad u ovoj znači inflaciji, potpisuje taj ugovor između Francuske i Hrvatske i taj ugovor će definirati i obročnu otplatu. Pa sjajno, odličan trenutak da možda zaustavimo obročnu otplatu do trenutka dok se ne smiri ova inflacija i do trenutka dok ipak ne budemo u nešto povoljnijoj poziciji. No, naravno da takvi prijedlozi neće doći od vladajuće većine. Evo, mi se zadovoljavamo sa potpisivanjem ovakvih bilateralnih sporazuma koji su zapravo jednostrani i to nam treba biti jasno. Ja ću vam samo reći da treba uvijek ponoviti, kad se govori o obrani, da smo mi dakle članice NATO-a koje je ušla u NATO savez sa obrazloženjem da će nam to biti jeftinije jer bi vlastitu obranu plaćali oko 3% BDP-a, da bismo vrlo nedavno, je li, zapravo, i sa kupnjom 12 aviona i dosegli taj iznos od 2% BDP-a izdvajanja za obranu, što nije puno više, je li? I nama je cilj doseći tih 2% BDP-a za izdvajanje za obranu. A gdje smo mi postigli taj sporazum da mi izdvajamo 2% BDP-a za obranu? Nigdje. To je jednostrana odluka NATO-a koja nam je došla kao obaveza koju smo mi objeručke prihvatili u trenutku kad ljudi gladuju, evo, mi ćemo kupovati avione i doći do 2% BDP-a za izdvajanje za obranu. Više puta smo pitali koliko koštaju i druge stavke pa ću vam samo navesti. Opremanje borbenim vozilom pješaštva, na to ćemo izdvojiti 161 milijun kuna, opremanje višenamjenskim helikopterom helikopterom 57 milijuna kuna, Rafael avioni, znači 999 milijuna eura, na aktivnu vojsku RH trošimo 5 milijardi kuna, članstvo u NATO-u plaćamo 31 milijun kuna godišnje i sada ćemo doći do tog famoznog 2%. Ja vas, kolegice i kolege, pitam ne bismo li ovdje baš u ovom trenutku kada potpisujemo ovakve jednostrane autokolonijalne i sluganske ugovore i sporazume, ipak morali postaviti pitanje iznosa koji se izdvaja za ove svrhe i mogućnosti da se nešto od toga spriječi i zaustavi u trenutku kada imamo jednu od najvećih inflacija u zemlji u kojoj je i onako i ovako 1/3 stanovništva u siromaštvu. Hvala svima. Sad idemo na pojedinačnu raspravu pa će govoriti poštovani zastupnik Domagoj Hajduković, izvolite. Hvala lijepo g. potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Pa ja ovaj Sporazum ne doživljavam kao sluganski već ga doživljavam kao stvaranje zapravo pravnih preduvjeta za suradnju i formaliziranje uvjeta za suradnju koja je već sjajna i dobra. Dakle, pravni okvir za provedbu aktivnosti vezanih za ulazak i boravak i izlazak pripadnika OS-a dviju država koje se već događaju, želimo ih samo urediti. Skrenio bi pažnju ovom prilikom da već sjajno surađujemo sa OS SR Njemačke. Naša je bilateralna obrambena suradnja vrlo intenzivna, surađujemo naravno i saveznici smo u NATO-u, gdje i hrvatske snage borave u Litvi, dakle u misiji NATO-a koja je pod zapovjedništvom SR Njemačke. No, također, značajnu suradnju ostvarujemo i okviru EU budući da pod njemačkim vodstvom sudjelujemo i u borbenim skupinama EU, možda začetku nove europske vojske, ali o tom, potom, to ćemo vidjeti. Također, suradnju ostvarujemo i kroz PESCO aktivnosti, Hrvatska je aktivna u 6 PESCO projekata, pri čemu u dvije aktivnosti vojna mobilnost i mreža logističkih čvorišta u Europi i potpora operacijama, usko surađujemo sa njemačkom stranom. Dakle, kao što sam rekao, Sporazum će uspostaviti pravni okvir za obje strane za ulazak, izlazak, privremeni boravak OS-a na državnom području druge države, druge stranke, pardon. Također, Sporazum je taj koji formalizira i precizno uređuje vrstu, opseg i trajanje boravka, uvjete ulaska, izlaska i boravka OS-a na području teritorija druge države, pitanja javne sigurnosti pitanje javnog zdravstva. Također, kaznene nadležnosti i mjere prisile, korištenje javnih telekomunikacijskih usluga i drugih pitanja u državi primateljici. Uređuje se i pitanja zaštite okoliša u kontekstu aktivnosti koje se provode u zemlji primateljici, promet motornih vozila, OS-a države šaljiteljice, kao što znate, ako se radi o borbenim vozilima, to je onda poseban prijevoz, kao i korištenje zračnih luka na tlu zemlje domaćina koja također, može biti jedan od vidova i najčešće je, transporta vojne opreme i osoblja. Također, Sporazumom se uređuju pitanja potraživanja za nastalu štetu te se propisuje da provedba vježbi podliježe javnim propisima države primateljice. Dakle, zaključno, rekao bih da će ovaj samo utjecati na razvijanje daljnje i dublje suradnje je dugoročno i pozitivno utjecati na rečeno jer će omogućiti da se dvije strane zajedno obučavaju i uvježbavaju kako bi osigurale da u budućim misijama mogu usklađeno i zajedno djelovati. Podsjećam vas da je ovo samo formaliziranje suradnje koja već postoji. Dakle, u brojnim misijama NATO-a i UN-a hrvatske snage već djeluju vrlo često pod njemačkim vodstvom odnosno zapovjedništvom. Hvala lijepo. Imamo nekoliko replika, prva je poštovane zastupnice Mrak Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora. Kolega Hajduković vi ste u svom izlaganju u jednom trenutku spomenuli mogućnost osnivanja europske vojske. Dakle, to je nešto o čemu, znamo da Francuska odnosno njihov predsjednik Macron je u nekoliko navrata o tome govorio, pričao i nešto o čemu se razmišlja. To je jedna inicijativa koja je ja bih rekla djelomično interesantna ali uvijek postoji i nekakva druga strana medalje. Vaše iskustvo koje je u određenim tijelima na razini EU, mene zanima malo da li zaista ta inicijativa je samo na temu pokazne vježbe koju Francuzi uvijek vole imati i biti sad predvodnik jer će se neke stvari u političkom svijetu Europe odlaskom kancelarke Merkel ipak promijeniti. Tražit će se neki novi vođa i neka nova priča, pa me zanima koliko je to realno i ostvarivo. Hvala lijepo. mogu vam reći da je tzv. euro vojska ili european core ili kako ga god želite zvati još ideja koja je u povojima, dakle to je nešto što se razvija što je na stolu, ali u ovom trenutku nije u nekoj, nekoj visokoj fazi formalizacije. Francuska Republika je nakon Brexita najjača, vojno najjača država članice EU, tako da je i normalno da u nekim obrambenim stvarima ona predvodi inicijativu u sklopu unije. Za sada postoje tzv. EU borbene skupine što je možda kako sam rekao začetak i neke ozbiljnije i tješnje suradnje na području obrane. No, ono što je zanimljivo i o čemu će se sigurno pričati i u okvirima konferencije o budućnosti EU koja se trenutno održava neke od događaja u sklopu s konferencije smo imali u Hrvatskom saboru, je i zajednička obrambena politika kao i zajednička vanjska politika EU. No što će te rasprave iznjedriti to je teško sada reći. suverenisti)** Pa mi iz Kluba Hrvatskih suverenista zasigurno nemamo dvojbe i podržat ćemo ovaj sporazum između naših obrambenih sustava. Međutim, volio bih čuti vas, vaše mišljenje oko toga, opravdane su bojazni oko tog kazneno procesnog imuniteta jer imamo iskustva gorkih sa snagama UNPROFOR-a ovdje u Hrvatskoj kada su pripadnici njihovi švercali drogu nekoliko kila, radili prometne prekršaje sa smrtnim ishodima, mi smatramo da je ova situacija načelno riješena korektno međutim ovaj sasvim sigurno nije bez osnove ovi ukazivanje na dodatno rješavanje tih pitanja od strane kolegice Peović, kako vi na to gledate. **Reiner, Željko Hvala lijepo. Pa ugovor iako ga mi ne možemo mijenjati u ovom trenutku kao zastupnice i zastupnici se može mijenjati uz pristanak obje strane. Ja baš i ne bih uspoređivao misiju UNPROFOR-a sa ovime o čemu pričamo ovdje, UNPROFOR je bila prije svega UN-ova misija i dosta je stvari u tom trenutku bilo nerazriješeno. Nemojmo zaboraviti da smo imali ratne operacije u Hrvatskoj. To naravno ne skulpira pripadnike UNPROFOR-a koji su se bavili kriminalnim aktivnostima ili imali prometne nesreće sa smrtnim ishodima itd. Međutim kada primamo svoje saveznike i prijatelje iz NATO-a mislim da ovakvih situacija neće biti posebno jedne odgovorne države kakva je Savezna Republika Njemačka, a ovaj je ugovor samo formaliziranje naših ionako kako sam rekao dobrih odnosa, tijesne suradnje te vjerujem da će samo doprinijeti tome da imamo više bilateralnih obrambenih, obrambenih razmjena. Ako bude problema kako sam rekao možemo ih mijenjati u svakom trenutku. Ja ne vjerujem da druga strana neće pristati ako je to nešto konstruktivno. **Reiner, Željko Evo moram reagirati, mislim da bi trebali svi obratiti na ovaj, važno na ovaj moment u saboru kad su se Hrvatski suverenisti i socijaldemokrati u nečem dogovorili. Ne znam što mi je fascinantnije ovaj da socijaldemokrati nemaju problema sa nejasnom legislativnom odrednicom odrednicom ili da se suverenisti odriču suverenosti jel s jednim člankom sporazuma. No, dobro. Rekli ste da je ovo sjajan sporazum i da su to naši prijatelji iz NATO-a, da vam pitam dakle što vi mislite o Članku 7. stavku 2. gdje stoji da će se države primateljice uzdržati od ostvarivanja nadležnosti po pitanju kaznenih djela i potpuno nejasne odrednice znači u kojem će se trenutku suzdržavati država primateljica od takve nadležnosti. Naime, to su upozorili i članovi i članice odbora koji su i pravni stručnjaci, ovdje će se desiti da njemački vojnik može počiniti kazneno djelo i da se Hrvatska uzdrži od progona. Znači tako se to može protumačiti. Rekao je državni tajni da to neće biti slučaj, ali to treba onda tako pisati i u zakonu. **Reiner, Željko Hvala lijepo. Ja ne vidim da se ovdje radi o odricanju suverenosti RH. Mi smo članica NATO-a. Normalno je da sa svojim saveznicima razmjenjujemo i imamo bilateralnu vojnu suradnju, da pripadnici naših oružanih snaga idu na vježbe u Saveznu Saveznu Republiku Njemačku, na razmjene isto tako i recipročno da pripadnici oružanih snaga Savezne Republike Njemačke dolaze na naš teritorij. Druga stvar, dakle ako govorimo o mogućim sumnjama u provedbu ugovora, dakle to ako, ako njemački vojnici mogu počiniti kaznena djela to se odnosi i na hrvatske vojnike. Ali kažem vam ja vjerujem jer i do sada je bio slučaj da su boravili na našem teritoriju bez ovih dogovora da takvih stvari neće biti jer govorimo o našim saveznicima i o odgovornim državama. Ako ne vjerujete da je Hrvatska odgovorna država onda sam siguran da ćemo se složiti da je Njemačka odgovorna država i da njemačke oružane snage si neće dozvoliti bilo kakvo sramoćenje. Hvala. Uvaženi kolega Hajduković s obzirom na vaše opsežno znanje, na vaše iskustvo kako kroz matični Odbor za europske poslove tako i vas kao saborskog zastupnika općenito, zanima stajalište vezano za ustavne odredbe koje su podloga i osnova za donošenje ovog sporazuma. Naime, osim one ovlasti koju ima vlada, osim one ovlasti i obaveze koju ima HS postoji i čl. 99. st. 1. Ustava RH koji nešto govori i ulozi i zadaćama, obavezama predsjednika države u sukreiranju vanjske politike zajedno sa Vladom RH. Opetovano ističem u ovom HS-u, a ukazujem i čitavoj javnosti da RH sukreiranje vanjske politike naprosto nema. Niti u jednom

Hvala vam kolegice Orešković. Govoreći prije svega iz rakursa nekog ko se bavio vanjskim poslovima ova formulacija u Ustavu koju ste spomenuli je u najmanju ruku nejasna. Dakle, što to znači sukreirati vanjsku politiku, koje su tu točno ovlasti predsjednika Republike, nažalost to smo propustili jasnije definirati kada smo prelazili iz polupredsjedničkog u parlamentarni sustav i zbog toga često imamo neke šumove u kanalima, neslaganja između kako se to kolokvijalno kaže dva brda i pomutnju ponekada u vanjskim poslovima. Ono na što se sukreiranje vanjske politike svelo, barem ako mene pitate je na suglasnost obje strane prilikom određivanja šefova misija odnosno mi bi rekli veleposlanika koje šaljemo u inozemstvo, ali to na tome i ostaje. Uloga predsjednika je veća u obrani, no budući da se ovdje radi o međunarodnom sporazumu dakle to je nešto što se preklapa, ali o tome ne bih polemizirao …/Upadica Reiner: Hvala./… barem ne za ovom govornicom kada imamo pred sobom dokument koji ne možemo više mijenjati. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeći će govoriti poštovani zastupnik Marin Miletić. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče HS-a g. Reiner, poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Govorit ću vam danas o ovom navedenom hrvatsko-njemačkom sporazumu, ali govorit ću vam i o važnosti hrvatske vojske. Postoje mnoge suradnje naše države isto tako s mnogim državama unutar EU kao i unutar NATO saveza. Iako bismo i mi u klubu Mosta voljeli znati možda nešto više detalja oko sadržaja ovog sporazuma između Vlade RH i Vlade Savezne Republike Njemačke o privremenom boravku pripadnika Oružanih snaga RH i Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke na državnom području druge države klub Mosta je uvijek za suradnju sa svim europskim državama u pogledu jačanja prijateljskih veza i jačanja vojne suradnje i kao takve jačanja snage hrvatske vojske. Vjerujem da nam je mnogima uvijek u fokusu zaštita hrvatskih građana, a u ovom slučaju i zaštita hrvatskih vojnika gdje god oni bili u službi svoje države. Voljeli bismo da je ta zaštita možda nešto jasnije postavljena, no čuli smo već ovdje od kolega i kolegica, pregovor je završen klub Mosta će ovo podržati. Sporazumom se uređuje niz stavki od samog okvira suradnje u cilju vježbi tranzita, vježbe spašavanja, zdravstva, korištenja komunikacijskih usluga, ali i ekoloških izazovnih situacija koje ovako jedne vježbe uvjetuju. Živimo na vrlo zahtjevnom geopolitičkom području i trebamo imati jaku vojsku, ako je povijest učiteljica života onda smo svjesni da samo snažna vojska i snažni partneri, jaka diplomacija, razvoj demokratskih procesa i samog društva kao takvog je svojevrsni garant stabilnosti ne samo u našoj državi nego i na cijelom geostrateškom našem području. Stabilnost države, nacionalni interesi kao takvi su preduvjet svake ukupne stabilnosti jedne države. Da budem plastičan, snažna, zadovoljna policija plaćena dobro policija, snažna zadovoljna vojska znači isto tako sigurnost svakog Hrvata i Hrvatice, svakog građanina u RH. Ono o srcu vam neću govorit ima vas ovdje u ovom sazivu nekoliko heroja hrvatskih branitelja i iz oporbe, evo gore je i general Sačić ovdje isto ima u vladajućoj opciji hrvatskih branitelja dragovoljaca. Srce imamo, imali smo ga uvijek '91. kad je, kad smo stali u tenisicama i trapericama na Trpinjskoj cesti kao ne znam Marko Babić npr. Viktorin Jurić-Paša, Damir Radnić, Zdenko Horvat i cijela ta ekipa ispred 30 tonske zvjeri, nisu se bojali momci tada kao golobradi mladići, a ja kao onaj koji je tek upisao gimnaziju pa to sve gledao svoje kolege koji su s ulice otišli branit domovinu, moji dečki iz grupe, iz navijačke skupine Armada njih preko 100, praktički u godinu dana su svi otišli kao dragovoljci, tako da srce imamo to je poznato. A onda danas u mirnodopsko doba moramo i kao država sve učiniti što možemo da jačamo svu vojsku. Tako da ne slažem se tu možda s nekim razmišljanjima koji govore ne treba nam jaka vojska, ne trebaju na brodovi, ne trebaju nam avioni, ne treba nam ništa, ha možda bi neki stvarno voljeli da praćke imamo pa ne do Bog rata nikada, nikada svatko iole razborit rat ne želi, ja stvarno u to duboko vjerujem. Dakle, svatko iole razborit ne želi rat jer rat je uvijek patnja, rat je uvijek bol, rat je uvijek gubitak tvojih najmilijih, rat je uvijek užasan problem. Ali naravno postoji obrambeni rat kad ti braniš svoju kuću, svoj dom, svoju državu, a postoji agresivni rat, napadački koji je protiv Hrvatske poduzela komunistička Jugoslavija, dakle JNA sa pobunjenim dijelom stanovništva, četnicima i ostalom ekipom koji su napali našu zemlju. držim da je jako bitno da imamo snažnu vojsku i tom prilikom želim čestitati Oružanim snagama 30. godina Hrvatske vojske, Bog dragi vas poživio sve, momci i cure, bili vi nama još dugo, dugo godina snažni i jaki, a onda će doći nove generacije koje će biti odgajane u ljubavi prema svojoj domovini pa, dao Bog da ne treba nikada, ali ako zatreba, stat će i nove generacije na branik domovine. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo nekoliko replika, prva je poštovane zastupnice Mrak-Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovani saborski zastupniče, u jednom dijelu Sporazuma i vi ste to i spomenuli u svom izlaganju je tema sigurnosti. Apsolutno sam sigurna da ono što je važno, važno je da naglasimo tu točku sigurnosti, sigurnosti zbog naših vojnika, znamo koje smo iskustvo imali iz Afganistana, ja mislim da se to, uopće ta tema Afganistana je nešto što se pokazalo ponovo nekako sramota liberalnih demokracija i svega ostaloga, ali to je posebna tema, ali ono na čemu moramo inzistirati je zapravo sigurnost. Sigurnost naših vojnika, sigurnost svega, naglasiti to i u Sporazumu i naravno, o tome voditi računa. Znate, sva, sve zgodno sve na papiru napisano, ali kad prvi čovjek strada, nije ljudski život, ljudski život je vrjedniji od bilo čega i zbog toga je važno još jedanput naglasiti i u ovom Sporazumu tu točku. Hvala lijepo. Hvala vam kolegice Anka Mrak-Taritaš na vašoj replici, na pitanju, razmišljanju. Da, definitivno, ljudski život je najvrjedniji, najvrjedniji, no, npr., za mene kao kršćanina, on nema apsolutnu vrijednost. Znači on je najvrjedniji, najvrjedniji, sad ulazimo malo u filozofiju, a to, to mi je struka, ali on nema apsolutnu vrijednost. Znači mi da bi zaštitili, evo, konkretno znači državu, narod cijeli, dakle imamo pravo npr. braniti svoju državu i svoj narod i svjesni da ćemo imati gubitke, ali onda se gleda veće dobro. A ovo se apsolutno slažem, dakle da je posao države i mjerodavnih da učine sve što mogu da naši momci, naše cure u HV-u budu sigurni, zaštićeni, da nitko od nas ne voli slušati, čitati i gledati kad se događaju užasne stvari u HV-u kada ti naši momci preminu, kad se dogode neke nesreće, dakle evo, mislim da je tu isto tako posao države i mjerodavnih, zato sam rekao da budu zadovoljni i da pazimo na sigurnost. Hvala.

Da, činjenica je da sigurnost definitivno proizlazi iz vojne spreme pojedine države, međutim, s obzirom da se ovdje baš specifično radi o R. Njemačkoj, rekla bih da je ona sigurna, a pogotovo je sigurna iz perspektive i načina kako Njemačku doživljavaju hrvatski građani po tome što je to jedna pouzdana, dobro uređena, sređena pravna država. ponovno ću na istu temu, kao što sam to i replicirala i kolegi Hajdukoviću, reću, da je problem hrvatske države u tome što nije pravna država, što nije sigurna i stabilna pravna država utoliko što ne poštuje, za za početak, odredbe vlastitog Ustava i neprihvatljivo je za saborske zastupnike da opetovano kod svakog međunarodnog ugovora koji se ovdje potvrđuje ignoriramo čl. 99 Ustava koji traži da se vanjska politika sukreira. Ovaj Sporazum .../Upadica: Hvala vam kolegice Orešković na vašoj replici. Ja sam nekako po svom habitusu nepopravljiv optimist, ali vjerojatno, da me bacite u neku močvaru i da netko ugasi mrak, ja bih i tu našao neko dobro kojem bi se mogao veseliti, tako da ja vjerujem da hrvatski narod, ako se mogu tako izraziti u metaforici, a vidim da premijer isto voli govoriti metaforičke slike, ali ja sam ipak, nešto ću biti pristojniji, dakle ja mislim da hrvatski narod mora proći svojih 40 godina pustinje, Izraelci su toliko putovali prema obećanoj zemlji. Mi svoju smo slobodu dobili u krvi, u žrtvi hrvatskih branitelja, a ona će postati obećana za svakog hrvatskog građanina, a ne samo za one odabrane ili podobne. Ja vjerujem, evo, uistinu vjerujem, u narednih nekoliko godina. Domagoj (Nezavisni)** Hvala lijepo. Kolega Miletić, spomenuli ste situaciju u regiji, sigurnosnu suradnju u regiji, mislim da je to izuzetno bitno, da je produbljujemo, da povećavamo borbenu spremnost naših Oružanih snaga, baš zbog gdje smo izloženi migratornim pritiscima, gdje postoje, realno, ugroze stabilnosti u regiji, pogledajte što se dešava na Kosovu, recimo, sad pogledajte što se dešava u Crnoj Gori, dakle se na jednom trusnom području kojemu moguće novo sjecište kriza koje mogu prerasti vrlo brzo u globalne. Izuzetno je bitno imati spremne obrambene snage i imati saveznike koji su također, spremni, pridružiti nam se i pomoći, kao što bi NATO saveznici trebali. Stoga ja ovaj Ugovor doživljavam kao korak u tom smjeru, jačanju naše sigurnosne stabilnosti, recimo to tako, u regiji. Poštovani zastupnik Miletić. časni Dom, u sabornicu, slušam na, u medijima, zveckanje oružjem opet u Republici Srpskoj, opet dolje ekipica, ne znam, zove u neko, da će ići u odcjepljivanje, da će oni ovo, da će oni ono ja inače mislim da ne treba biti paranoičan i mislim da ne treba sad širiti paniku i strah u ničemu, tako i u toj nekoj situaciji. Hrvatska je itekako danas snažna, moćna, spremna, opet ću se vratiti na '91., kažem, ovdje nas ima stvarno, hrvatskih branitelja. Dakle ja znam po svojima, je li, od oca pa onda po svojim prijateljima s kojima sam se intenzivno družio i koji su onda otišli braniti domovinu, nismo mi tad, pa rekao bih, na samom početku ništa imali nego veliko srce pa smo obranili se od puno moćnijeg neprijatelja, a danas smo mi jedna stabilna država i mislim da će to biti sve dobro s nama.

s jedne strane, s druge strane moramo biti svjesni da smo veliki faktor sigurnosti i mira na Balkanu baš mi Hrvati i naša država i naša vojska, naša pobjednička vojska. I ukoliko nećemo u tu vojsku ulagati, ukoliko neće naša vojska surađivati s ostalim vojskama bit će problema. Zato treba to podržati, treba omogućiti da se naši vojnici školuju, da budu obučeni, da budu sigurni u svim akcijama koje će poduzimati bilo kada. S jedne strane moramo uzeti u obzir sigurnost, s druge strane zaštitu. Ovu sigurnost definiramo sada kad smo u miru, kad imamo procedure, kad znamo tko smo, što smo, kako smo, kad našu vojsku obučavamo i pripremamo za nešto što se ne bi smjelo desiti, a znamo što je zaštita i kad ćemo je primijeniti. tko god donekle razumije geostrategiju i geopolitiku, pa čak i na nekoj elementarnoj razini nitko danas ne može preživjet sam, dakle a pogotovo jedna mala zemlja kakva smo mi. Dakle, mi jesmo ponosan narod i, i uistinu smo ponosan i hrabar narod, ali ne možemo biti otok sam za sebe, a napose na granici koliko imamo, preko 1000 km je dakle naša granica, naša potkova, oblik dakle naše države je vrlo zahtjevan pa i u nekim dakle obrambenim ili drugim nastojanjima i zato je važno da surađujemo, da imamo jake partnere, jake saveznike i da ti naši momci na koncu stalno se i obrazuju. Što se i događa. U Hrvatskoj trebamo biti realni i reći da se to događa i unutar EU, unutar NATO saveza i zato rekao sam Klub MOST-a će podržati dakle ovaj sporazum i to je to, nemam više što reći. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Slijedeća rasprava bit će poštovane zastupnice Dalije Orešković. Izvolite.

Predsjedavatelju, kolegice zastupnice i kolege zastupnici, u uvodu obrazloženja ovog zakona kaže se da je ustavna osnova za njegovo donošenje, dakle za donošenje Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade RH i Vlade Savezne Republike Njemačke o privremenom boravku pripadnika Oružanih snaga RH i Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke na državnom području druge države, Članak 140. stavak 1. Ustava RH. Ta odredba govori o ulozi Hrvatskog sabora u potvrđivanju međunarodnih sporazuma pa kaže da Hrvatski sabor potvrđuje međunarodne ugovore koji traže donošenje ili izmjenu zakona, međunarodne ugovore vojne i političke naravi i međunarodne ugovore koji financijski obvezuju RH. To samo To samo po sebi ne bi bilo, ne bi predstavljalo problem da ujedno ne postoji i Članak 99. Ustava RH koji kaže da predsjednik Republike i Vlada RH surađuju u oblikovanju i provođenju vanjske politike. Niti jedne riječi spomena Članka 99. stavka 1. Ustava RH u prijedlogu i obrazloženju ovog zakona nema. I to je nekakvo uvriježeno političko stanje, gotovo politički običaj preko kojeg svi olako prelazimo kao da se nas sve skupa Ustav RH uopće ne tiče. Posljedica je to omjera političkih snaga na jednom i na drugom brdu i one čuvene hrvatske mantre ne talasaj, pa tako nitko od nas zastupnika ne talasa da svi skupa svjesno ignoriramo odredbe Ustava RH. Kolega Hajduković je dobro rekao, da su možda odredbe ovog članka nejasne, da se ne zna što bi sukreiranje vanjske politike uopće trebalo predstavljati. kako onda mi zastupnici u Hrvatskom saboru možemo očekivati da će se naša država pozicionirati u vanjskoj politici, da ćemo znati tko smo, što smo, što želimo postići ako se unutar sebe, unutar ovog doma ne možemo dogovoriti što bi sukreiranje vanjske politike uopće trebalo značiti. Želim napomenuti i to da sam 2019. godine, dakle prije ulaska na, u aktivnu političku scenu predala tadašnjem Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, dakle vijeću u prošlom sazivu Hrvatskog saziva nacrt Strategije suzbijanja korupcije o kojoj nikada u ovom Hrvatskom saboru nije raspravljano, u toj strategiji, u toj strategiji jedna od tema, jedno od poglavlja bilo je i to da se ne samo ova nejasna ustavna odredba razjasni, nego da se iz tog Ustava pročisti sve ono što predstavlja kamen spoticanja i nedefiniranih odnosa između različitih grana državne vlasti. I koliko je to usko povezano sa korupcijom može se vidjeti u svim segmentima društveno-političkog i pravnog života, pa čak, pa čak i u onom dijelu koji se tiče izbora predsjednika Vrhovnog suda. U obrazloženju zašto je potrebno definirati i razjasniti što sukreiranje vanjske politike zapravo znači rekla sam slijedeće. Pravila koja obvezuju dužnosnike i političare moraju biti jasna kako bi građani mogli provjeravati ponaša li se vlast onako kako se od nje i očekuje. Vlast mora imati jasno propisane obaveze i ograničenja, a u društvu se mora graditi politička kultura u kojoj postoji jasno izraženo očekivanje od građana i od javnosti da dužnosnici propisana pravila moraju poštivati. To je pravni minimum bez koje se pravednost ne može ostvariti. I ja ponovno apeliram, mi uvijek imamo situaciju da ovakav tip međunarodnih ugovora dolazi na dnevni red i da nitko od nas ne kaže da je ovakav sadržaj jednog međunarodnog ugovora definirala isključivo Vlada. Pri tom u ovom konkretnom slučaju radi se o ugovoru koji je na neki način čak i više u ingerenciji predsjednika države jer se tiče vojske, više nego neki možda drugi međunarodni ugovori. I kako možemo očekivati od saborskih zastupnika da naprosto glasaju za potvrđivanje ovog međunarodnog sporazuma ako na njegov sadržaj ni na koji način ne možemo utjecati? Štoviše, mi ne možemo kao saborski zastupnici ispoštovati niti odredbu čl. 81. Ustava koja kaže da smo dužni nadzirati vladu, mi ne znamo po kojim kriterijima ministar obrane ovakva pravila osmislio i uputio u proceduru …/Upadica Reiner: Hvala lijepa./… niti možemo … **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo više replika, prva je poštovanog zastupnika Vilima Matule. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovana zastupnice Orešković. Vi ste odvjetnica, pravnica ste, možete li mi molim vas reći koji bi bili zapravo razlozi da Njemačka jer pretpostavljamo da je ona inicirala ovaj čl. 7. sporazuma da suzi tu nadležnost, je li moguće da ona to sužava zapravo zbog toga što ne vjeruje u hrvatsko pravosuđe? Ja jednostavno ne vidim zbog čega drugoga bi se to sužavalo samo na na kaznena djela koja su uzrokovala smrt osobe, kao i teška kažnjiva djela protiv tjelesnog integriteta i seksualnog samoodređenja, a za sve ostalo i šire kaznene odredbe toga nema. **Reiner, Željko Hvala kolega. Mislim da se u tom dijelu ovdje radi o jednoj tehničkoj odredbi koja je manje-više slična u svim međunarodnim sporazumima ovakvog tipa i to je nešto što je na razini svojih pravila manje-više usuglašeno unutar država članica NATO saveza. Međutim, ja sam duboko uvjerena u to da između unutarnje kvalitete i pouzdanosti pravosuđa postoji fundamentalna razlika između pravosuđa Republike Njemačke i našeg pravosuđa. Ovaj tjedan imali smo prilike o našem pravosuđu puno raspravljati u okviru rasprave o izboru predsjednika vrhovnog suda, mislim da smo napokon krenuli u to da napravimo barem prvi korak. Bitno je shvatiti da ne možemo očekivati od pravosuđa veću kvalitetu ukoliko prethodno neku …/Upadica Reiner: Hvala./… bolju kvalitetu ne postigne politika sama. Poštovana kolegice Orešković. Slažem se s vama da su ovo vrlo ozbiljne stvari pogotovo zbog toga što potpisivanje ovakvih međunarodnih sporazuma proizlazi iz samog Ustava RH. Ono što bi Ono što bi bilo vjerujem zanimljivo čuti, ne znam da li ste vi upoznati s tom informacijom, je činjenica koliko ovakvih ugovora RH ima potpisanih s kojim zemljama i jesu li ti ugovori unificirani u pojedinim svojim dijelovima odnosno postoji li nekakav kriterij odnosno neko stajalište stajalište RH koje se jednoobrazno primjenjuje na sve međunarodne ugovore ovakvog tipa pa i u nekim dijelovima kada govorimo o odricanju od pravne jurisdikcije na teritoriju RH kada govorimo o pripadnicima oružanih snaga druge države. Ja pretpostavljam da nisu jednake, ali bilo bi dobro čuti, to ne mogu od vas čuti taj odgovor i zašto nisu. **Reiner, Željko vam kolegice Glasovac. Moram reći da je ovo jedno od najbolje postavljenih pitanja u ovom sazivu HS-a, a najbolje je zato što moj odgovor može glasiti samo, ovo je puki očaj, ne samo da ne znam odgovor na vaše pitanje nego ne znam kome ga mi na političkoj i pravnoj sceni možemo uputiti. I što to govori o svima nama zastupnicima, što to govori o transparentnosti ove vlade, što to govori o dostupnosti onih informacija koje bi svaki građanin trebao imati. Možda, mislim sasvim sigurno ne zanima svakog našeg građanina kakve su odredbe međunarodnih sporazuma u području vojske i sigurnosti, ali znam tko bi na ta pitanja odgovor, barem u teoriji trebao znati.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a. Uvažena kolegice Orešković. Dakle, u svojim izlaganjima kada je riječ o ovakvim stvarima vi često ukazujete na ustavne kategorije, Ustav što je definirao i koliko ga često zaboravljamo dakle zaboravljaju i oni koji pišu ovakve sporazume, a bogme i mi koji smo u raspravi kada raspravljamo o svemu tome. Mislim da je uvijek važno naglasiti, naglasiti da ovi sporazumi govore i o slici RH, ovakvi ovakvi sporazumi govore i koliko su nam važno sve ono što u njima piše, koliko nam je važan međunarodni ugled RH jer ako ga mi ne štitimo i mi o tome ne vodimo računa teško da će to učiniti bilo ko drugi. Ovakvi sporazumi vi i sami znate ne dobivaju nekakvu veliku pažnju u ovoj sabornici, oni obično prođu dok dođete do sabornice već je rasprava gotova, ali mislim da su važni, mislim da su važni u kontekstu posljedica koje oni mogu imati, pa molim lijepo vaš stav vezano uz to. Hvala kolegice. To je činjenica, obično kada se na dnevnom redu nađu međunarodni ugovori koje bi HS trebao potvrditi, odaziv za raspravu je u pravilu najmanji. Mene takva praksa čudi, mislim da bismo od takve prakse trebali odustati, a sve to skupa posljedica je činjenica kao što sam rekla da politički život se na neke ustaljene obrasce ponašanja već naviknuo. nedavno, prije nekoliko mjeseci ovdje za ovom govornicom stajao je Andrej Plenković kojeg sam pitala vezano za onu situaciju kada nas je na Europskom vijeću predstavljao Janez Janša. Naime, u čl. 144. st. 5. piše da RH u Vijeću i Europskom vijeću zastupaju sukladno njihovim ustavnim ovlastima vlada i predsjednik RH. Dakle Vlada RH. Janez Janša nije niti jedno,

Poštovana zastupnice, evo, ja sam jedan od onih sretnika koji je imao priliku od prvih dana surađivati i sa MORH-om i sa OSRH-om i raditi za njih i biti sa njima i biti svjedok razvoja tih naših OS-a. Drago mi je da ste vi skrenuli pozornost u svojim zakonskim prijedlozima, odnosno u prijedlogu za promjenu u nekih aktima da se još neke stvari poboljšaju i da se vidi tko je za što odgovoran da bismo mogli kasnije i reagirati ukoliko dođe do nekakvih problema. Svi smo svjesni toga da naša vojska, da naše OS, ukoliko će biti same, nisu dovoljne. Sami sebi nismo dovoljno i ukoliko želimo biti čimbenik u EU zajednici, to ne možemo promatrati sa strane. Zbog toga je i ovaj Sporazum izuzetno važan, ali mora biti popraćen i sa ostalim aktima, bez toga, ukoliko se ne poštuju svi ostali akti, onda to nema smisla. Hvala kolega. Ne znam jeste li uočili da, kada se radi istraživanje javnog mnijenja o stupnju povjerenja u pojedine institucije, naši građani obično kažu da HV-u izrazito, izrazito i činjenica je da u svom kriznim situacijama vojska je pokazala i spremnosti i obučenost i doista ulijevaju ono taj stupanj povjerenja i sigurnosti. Tim više smatram da je neprihvatljivo da mi, koji smo zakonodavno tijelo, da mi koji smo ustavotvorac, da mi koji smo nadležni za potvrđivanje međunarodnih sporazuma, onim pitanjima koji se tiču, pa između ostalog, i načina na koji će ta naša vojska izvršavati svoje zadaće, poklanjamo ovako malo pažnje i smatram da Hrvatski sabor kaže što očekuje od predsjednika države .../Upadica: Hvala. Poštovana zastupnica Katarina…/... u Poštovana zastupnice Orešković, evo, neka pitanja koja ste ovdje dobili od kolegice i pohvalili njezino pitanje smo mi dobili na Odboru za zakonodavstvo, neke odgovore na ta pitanja, pa onda bilo je pitanje s kojim smo to državama imali slične sporazume pa da skratim priču, uglavnom sa svim ovim ovim najvećim, ajmo reći, zapadnoeuropskim državama, sličan je sporazum potpisan i čak ja nemam problema s tim da imamo bilateralni dogovor ovog tipa sa problematičnim čl. 7 st. 2, ali da se taj članak malo jasnije definira, a odgovore koji smo dobili ukazuju na taj autokolonijalni pristup gdje mi uopće se odričemo svih naših alata stvarnih, pa i u ovom slučaju. Ali, ono što ja vas želim pitati, nije li skaredno

prihvatljivo da HS raspravlja o već definiranom ugovoru, ali, pod, odnosno sporazumu, pod uvjetom da je u tom procesu definiranja pojedinih odredbi, pa tako i tog čl. 7 st. 2 bilo jasno za što se zapravo u tom procesu zalagala Vlada putem svog ministra obrane, a za što se zalagao predsjednik države i kako su ta dva brda, te dvije političke institucije koje su po čl. 99 st. 1 Ustava i zadužene da zajedno definiraju ova pitanja, kako su nastupili u odnosu na drugu ugovornu stranu ovog Sporazuma. Ako mi to ne možemo obaviti, onda mi ne možemo ispuniti onu temeljnu zadaću koju Hrvatski sabor ima, a koje je definirana u čl. 81 Ustava.

da je ovaj Sporazum izuzetno važan za hrvatski javnost i činjenica je da ovakvih sporazuma, kako bismo rekli kolokvijalno, ispod radara prolazi puno i da naši građani nisu niti svjesni kakva se međunarodna suradnja događa na raznim bilateralnim područjima. Danas je prilika ovdje govoriti o obrambenom bilateralnom području, u kojem nam je Njemačka izuzetno važan partner. To je svojim dolascima i kancelarka Merkel pokazala u 2019. g. jer izuzetno je plodonosna ta obrambena suradnja između naše dvije zemlje. Ona je važna i zbog toga što smo mi granica i tu je Schengen kao najveća granična obrambena linija EU i puno je niza projekata na kojima zajednički surađujemo, od EU projekata, NATO projekata pa do PESCO-a. Kako da

Dakle, ne treba zaboraviti da smo na nekim drugim temama i na nekim drugim pitanjima, evo jučer smo o jednoj točci raspravljali gotovo punih 12 sati. U tih 12 sati naši građani su imali prilike čuti pregršt informacija, između ostalog, mogli su vidjeti kako o jedno te istoj stvari različite političke opcije promišljaju i dišu. Međutim, ovakva pitanja koja se tiču, ne samo bilateralnih odnosa, evo, u ovom slučaju sa nama doista izrazito prijateljskom i sklonom državom, državom u kojoj je najveći broj naših građana iselio, gotovo niti riječi, a smatram da, osim što će se govoriti o financijskim učincima, o sigurnosnim učincima,

Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Evo zanimljivo je vidjeti, mislim da je ovo isto jedan od povijesnih trenutaka u Hrvatskom saboru da se dosta žena uključuje u rasprave koje su, u kojima su do sada dominirali zapravo većinom naši muški kolege. Nisam ekspert u području obrane, ali od nas u Hrvatskom saboru se očekuje da čitamo materijale koji dođu pred nas i da postavljamo sva ona pitanja koja nama kao laicima u pojedinom području eventualno nisu jasna. Dakle, mi smo se već odredili kao Klub SDP-a da nemamo apsolutno ništa protiv ovog Konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke, o privremenom boravku pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske i oružanih snaga Savezne Republike Njemačke na državnom području druge države, odnosno hrvatsko-njemački sporazum o gostujućim snagama. Činjenica jest da Republika Hrvatska i Savezna Republika Njemačka imaju dobre odnose, između ostalog i u području obrane i da će ovaj sporazum definitivno, odnosno intencija ovog sporazuma je da iste unaprijedi, odnosno da se nastavi ova dobra suradnja dviju država i u ostalim područjima dvostrane suradnje i zajedničkim naporima u održavanju mira i stabilnosti u Europi. Potpun je jasan interes između ostalog i Savezne Republike Njemačke i same Europske unije zašto je Republika Hrvatska u tim gabaritima apsolutno bitna, apsolutno važna. Ovim sporazumom uredit će se različita pitanja vezana uz ulazak, izlazak i privremeni boravak na državnom području države druge stranke u svrhu vježbi, obuke postrojbi, tranzita kopnenim putem i aktivnosti pružanja humanitarne pomoći, te operacija traženja i spašavanja čime će se osigurati uspješna provedba daljnje dvostrane suradnje u području obrane. I tu nema ništa apsolutno apsolutno sporno. Jednako tako sporazumom se definira i da će, samo malo, stranica 7., koja je vrsta i opseg trajanja boravka, znači propisano je da su boravci prema ovom sporazumu služe u svrhu, kao što sam rekla, vježbi, obuke, pristojbe i tranzita do 3 000 pripadnika oružanih snaga države šiljateljice i u trajanju koje u pravilu ne prelazi 30 dana, odvijaju se pod odgovornošću nadležnih vlasti države primateljice. Potpuno je jasno propisana i javna sigurnost, poreda i javno zdravstva, međutim, onda dolazimo do ovog dijela u samom i obrazloženju Zakona koji kaže, s obzirom na prirodu postupka potvrđivanje međunarodnih ugovora kojim država i formalno izražava spremnost da bude vezana već sklopljenim međunarodnim ugovorom, kao i na činjenicu da se u ovoj fazi postupka u pravilu ne mogu vršiti izmjene ili dopune teksta međunarodnog ugovora, predlaže se ovaj Prijedlog zakona raspraviti i prihvatiti u jednom čitanju. Znači de facto ovaj ugovor je sklopljen, preuzete su neke obveze, međutim i dalje ostaju neka pitanja koja su djelomično odgovorena, evo što smo čuli od kolegice Peović na Odboru za zakonodavstvu, ali na Odboru na obranu i dalje nisu ostala, ostala su neodgovorena neka pitanja, od kojih je jedno pitanje vezano uz članak 7. stavak 2. gdje se striktno kaže da vlasti države primateljice će se uzdržati od ostvarivanja takve nadležnosti, osim ako važni razlozi u vezi s obavljanjem sudbene funkcije države primateljice ne čine nužnim ostvarivanjem takve kaznene nadležnosti. Samo jedan dio sam uzela ovog stavka 2. Što to zapravo znači? To znači da se ovom odredbom iz članka 7. stavka 2. Hrvatska odriče kaznenog progona stranih državljana pripadnika njemačkih Oružanih snaga i postavilo se pitanje zašto je tome tako. Postavilo se jednako tako pitanje na Odboru za obranu zbog čega ta kaznena djela nisu taksativno nabrojena, zbog čega nema kriterija, i još ono što je ostalo zapravo neodgovoreno u cijeloj ovoj priči, je li potreba, meni to isto tako nije jasno, je li potreba sklapati ovakve sporazume među ravnopravnim članicama NATO saveza, i nije li to regulirano na razini NATO saveza, ako je odgovor da nije i da trebamo, onda se postavlja ključno pitanje, koji su zapravo kriteriji, koje je stajalište Republike Hrvatske u odnosu na sve države s kojima potpisuje ovakve vrste međunarodnih sporazuma i jesu li u pozicioniranju za potpisivanje ovakvih sporazuma ujednačeni stavovi, što je rekla i kolegice Dalija Orešković između dva brda. Može se, ako ne dobijemo odgovor na ovakvo pitanje, može se steći dojam da nemamo jasno utvrđene kriterije prilikom potpisivanja ovakvih sporazuma. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo, imamo nekoliko replika. Prva je poštovane zastupnice Posavec-Krivec. Zahvaljujem. Poštovana kolegice Glasovac, dobro ste primijetili da je izrazito bitno imati dobru bilateralnu suradnju i u obrambenom smislu. Ona izgrađuje naše ukupne odnose sa prijateljskom zemljom, ali osim bilateralne mi imamo i odličnu suradnju u drugim poljima, od kulture, znanosti itd. Gotovo ćemo obilježiti 30 godina od tih bilateralnih odnosa na početku 22. jer znamo da je Njemačka bila na početku veliki partner Hrvatske u njenom osamostaljenju. Ono što vas želim zapravo pitati, prošlo je tu tih 30 godina. U tih 30 godina Hrvatska je izrasla u jednu respektabilnu zemlju, u zemlju koja je izgradila jaku vojsku, koja je izašla iz obrambenog rata, koja je ušla u NATO, koja je postala članica Europske unije, koja je važan faktor za stabilnost i sigurnost na jugoistoku Europe i koja zapravo svojim najdužim granicama brani Europsku uniju, stoga vas pitam smatrate li da ove promjene koje su se upravo dogodile na području Njemačke mogu mogu utjecati na naše buduće odnose, znamo da kancelarka Mercel odlazi, a Olaf Scholz dolazi i kako će se to sve ukupno odraziti na područje Kosova i Crne Gore. U načelu, mislim da se u bitno neće promijeniti smjer kojim će Europa ići u tom međunarodnom, odnosno Njemačka ići u tom međunarodnom pogledu, ako uzmemo u obzir da i do sada zapravo tu nije došlo do klasične, ja ću to tako reći smjene vlasti, nego znamo da je to funkcioniralo na način velike koalicije gdje je bila jedna poprilično za mnoge, možda kontroverzna politika, kada govorimo o pitanju migranata i tu je Hrvatska imala izazove s kojima se morala suočavati i 2014. godine, a suočavat ćemo se s ovim pitanjem i dalje. Jasno je da su naše granice bitne u budućnosti jer će one biti granice i službeno granice prilikom proglašenja Šengena, bitne granice za opstojnost. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa, sljedeća replika poštovane zastupnice Ahmetović. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana kolegice Glasovac, u svom ste izlaganju utvrdili da se radi o sporazumu između dvije prijateljske zemlje, međutim, unatoč tome, kada se obrazloženje prijedloga Sporazuma o vojnoj suradnji između dvije zemlje svede na 5 članaka, od kojih ni jedan ne obrazlaže niti jedan sadržajni prijedlog iznesen u Sporazumu, onda je jasno da ne postoje, kako ste i sama utvrdila kriteriji kojima se vodimo prilikom uspostavljanja suradnje s drugom državom ili kako mi to danas u ovoj raspravi kažemo, kriteriji kojima formaliziramo samo već postojeću suradnju. Također istakli ste i članak 7. stavak 2. u kojem se Hrvatska odriče kaznenog progona stranih državljana pripadnika oružanih snaga za što ni danas nemamo odgovor zbog čega. Ono što mene zanima, temeljem svega što sam sada rekla i temeljem onog što ste vi pročitali u Sporazumu, možemo li mi zaista biti sigurni da je ovim Sporazumom zaštićen interes Republike Hrvatske, posebno kada vidimo u jednom članku se kaže da se ovaj Sporazum može i promijeniti. **Reiner, Željko Ni u ovoj fazi, više, sad kada je pred nama saborskim zastupnicima, vi nemate mogućnost nekakvog amandmana ili intervencije na sam sadržaj Sporazuma. ja se nadam da su interesi Republike Hrvatske u svakom pogledu ovim Sporazumom zaštićeni, a da će ovaj Sporazum doprinijeti boljoj međusobnoj suradnji između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke. Ali bih voljela od predlagatelja u ovom trenutku, ako već taj odgovor nisu dobili pojedini članovi Odbora za obranu, dobiti odgovor na pitanje da li se odredbom iz čanka 7. stavka 2. Hrvatska odrekla kaznenog progona stranih državljana pripadnika njemačkih oružanih snaga, drugo zašto ta kaznena djela u samom članku nisu taksativno nabrojena, odnosno postoje li uopće ikakvi kriteriji. Odgovor je na Odboru bio da je to regulirano kroz pravni okvir. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo, sljedeća pojedinačna rasprava biti će poštovane zastupnice Anke Mrak-Taritaš. Hvala.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani kolegice i kolege. Mi danas imamo u raspravi Sporazum koji je potpisan. On je potpisan u Zagrebu, 16. lipnja 2021. godine, od strane Republike Hrvatske ga je potpisao ministar Mario Banožić, a vidi čuda od strane Vlade Savezne Republike Njemačke ga je potpisao izvanredni opunomoćeni veleposlanik. Meni se čini da recimo bi bilo uvijek dobro da takve sporazume potpisuju al pari, ministar-ministar, ministar obrane, ministar obrane, ali što je tu je, imamo što imamo. Ovakvi sporazumi inače u našoj raspravi nekako prolaze ispod svjetla pozornice, raspravlja se relativno jednostavno, olako ih shvaćamo i bojim se da ne shvaćamo do kraja i sve ono što u njima stoji. Postoje dva članka koja su meni bila izuzetno važna i čini mi se da treba dati naglasak na njih, dakle svatko sa nekakvog svog aspekta. Jedan članak je 6. koji govori o javnom zdravstvu. Mi smo jučer, ja bih rekla cijeli dan, raspravljali o jednoj temi, a to je tema bila Covid-19, posljedice koje su bile kroz protekla 3 mjeseca i kako postoji zakonska obveza raspravljat ćemo ponovno. Ovdje je isto tako u odredbi članka 6. stoji da nadležne vlasti države primateljice provode mjere koje se odnose na Zakon o zaštiti od infekcija, pa sad govori dalje o zaštiti biljnog i životinjskog svijeta, dakle, dosta detaljno i dosta jasno govori što se treba napraviti i uvijek je zanimljivo možda možda da kažemo koja smo iskustva do sada imali. Dakle, mi živimo i cijeli živi pod utjecajem Covida-19 u proteklih godina i pol već ide dobro, prema tome i ovakav jedan Sporazum i ljudi koji će, dakle vojnici koji će u njemu sudjelovati, mislim da maksimalno moraju u tom kontekstu biti zaštićeni. postoji još jedna tema koja je meni osobno izuzetno važna i na to se uvijek posebno osvrnem, a to vam je tema zaštite okoliša. Dakle, došlo je vrijeme kad više to poglavlje koje se zove zaštita okoliša se ne bi trebalo zvati zaštita okoliša, nego bi trebalo se zvati zapravo utjecaj, odnosno borba protiv utjecaja na klimatske promjene. Dakle, sve tamo inače u drugim propisima i drugim zakonima gdje je bila tema zaštita okoliša, to se je promijenilo, utjecaj zapravo na klimatske promjene, odnosno borba protiv klimatskih promjena. kad gledate nekakve vojne akcije koje će biti na području nekakve zemlje i mislite sad, trajat će, ne znam, jedan dan, dva dana, tri dana, iza toga će prestati i netko će negdje otići i sad u odnosu na globalno, opće klimatske promjene, ledenjake i sve ostalo, pa nemojte mi reći da to ima utjecaja. Sve ima utjecaja. I sve ima utjecaj i sve ima svoje posljedice. Dajte se malo sjetite slika koje smo i mi imali kad su bile određene vojne vježbe NATO-a, gdje se one odvijaju? Odvijaju se na prostorima koji su najviše zaštićeni s aspekta zaštite okoliša i zaštite prirode, zato što nema u blizini naselja, pa ne može biti utjecaja na naselje, pa nema u blizini ovakvih nekakvih stvari i to je aspekt koji je uvijek zgodan za takve vježbe, ali vježbe se odrade, oni koji ih vode se lijepo poslikaju, imamo na televizijskim dnevnicima, svaki dnevnik ima prilog od 3-4 minute, tko je bio, što je bio, što je radio imate sve one slike i ode, prostor ostaje ne ovakav kakav je bio prije. Prostor ostaje djelomično zaista devastiran. Ali osim prostora koji je djelomično devastiran je izuzetno važno da kada se i te vježbe odvijaju i kada one jesu da se vodi računa … /ne razumije se/ koje se koristi da li je ono sa aspekta zaštite odnosno borbe protiv klimatskih promjena adekvatno, da li je o svemu vođeno računa i to je naglasak koji treba između ostalog voditi računa. Ono što želim reći resornom ministarstvu, dajte kod sljedećeg sporazuma i sigurna sam da ćete imati nekako i privolu sa druge strane da se više ne zove ovo poglavlje zaštita okoliša. To je nešto što više u nomenklaturi svih propisa Europske unije više ne … /ne razumije se/ … na takav način. To su vam borbe protiv klimatskih promjena. Dakle odnos prema klimatskim promjenama i to svi na taj način definiraju. Pitanje je trenutka kad će se i procjene utjecaja na okoliš pretvoriti u način kako je borba odnosno mjere za ublažavanje klimatskih promjena.

Hvala vam predsjedavatelju. Uvažena kolegice zastupnice u vašem ste se izlaganju dotaknuli nekoliko bitnih tema koje uobičajeno ne bismo niti povezivali sa ovakvim tipom sporazuma od zaštite okoliša, zaštite zdravlja pa nadalje. mislim da je najvažniji onaj dio koji ste istaknuli a to je neka neobična situacija u odnosu na paritet ugovornih strana u dijelu potpisnika ovog Sporazuma. Naime Republiku Njemačku smatram jednom od vrlo pedantnih, preciznih, vrlo odgovornih i promišljenih država. Na žalost naša država takva nije. Obično taj paritet što znači ako s jedne strane potpisuje ministar onda bi s druge strane minimalno trebao to biti ministar ili netko tko se bavi istim područjem. Ovdje tome nije bilo tako. Mislim da je nama Republika Njemačka izrazito sklona, ali ovdje je očito da Republika Hrvatska ne poštuje samu sebe, možda nas nisu time poštivali niti oni. **Reiner, Željko Hvala lijepo. Dakle kolegice Orešković kada imamo ovakve sporazume onda sam apsolutno sigurna da treba gledati sve aspekte i sve dijelove ovakvih sporazuma. Dakle mi imamo sporazum nakon što je on, dobivamo ga na potvrđivanje u Hrvatski sabor i vi sami znate da kada dobijemo dnevni red i kada onda imamo sporazume da onda kažemo, pitamo se međusobno i dogovaramo naravno na klubu vezano uz glasanje i onda kada su sporazumi u pitanju onda svi kažemo ok, ok to nam je jednostavno to je sve u redu, to je sve dobro. Ali se u tim sporazumima krije niz stvari koje su izuzetno važne, a ja nekako sam apsolutno sigurna da postoji i ovaj uvodni dio. Dakle, ako je ministar jedne zemlje u ovom slučaju je bio ministar obrane Republike Hrvatske potpisao s naše strane onda bi trebalo postojati paritet da ministar obrane i s druge strane potpiše. Pa što je sada problem da se oni nađu kada odgovore i jednom i drugom? Na ovaj način je zapravo zadovoljena forma, a ne sadržaj. norme ponašanja u vanjskoj politici ili općenito u politici dakle, neke stvari vezano uz protokol. Ovo je jednostavno neprihvatljivo. Apsolutno neprihvatljivo i to Njemačka kao sređena država nije napravila slučajno. Mislim da je to ponižavajuće za Hrvatsku, a mi ćemo biti protiv tog sporazuma ne zato jer smo protiv sporazuma kao takvog, nego protiv načina na koji je sporazum potpisan. Pitanje konkretno vama i vašem klubu, hoćete li glasati za ovakav sporazum ili ne? Hvala lijepo. Da možda krenem od kraja pa dođem do početka. Mi se na klubu dogovaramo i dogovorit ćemo se vezano i za ovo, a imamo i završno u ime kluba, pa onda stav kluba će biti jasno izdefiniran. Dakle naša vanjska politika je posebna tema. Posebna tema je način na koji je, posebna tema je znate vanjsku politiku jedne države uvijek prepoznajete kroz dvije osobe. Prepoznajete kroz premijera i prepoznajete kod ministra vanjskih poslova. Dakle, naš premijer se voli hvaliti tim svojim europejcem, dakle načinom na koji je i onda imate dva lica kao u onim maskama koje imamo. Jedno lice koje pokazuje prema Europskoj uniji, a drugo lice koje pokazuje kada je tu i to drugo lice smo imali prilike vidjeti jučer u njegovom javnom nastupu

Uz sporazum da. Poštovani zastupnik Troskot. **Troskot, Zvonimir (MOST)** Uvažena zastupnice Mrak Taritaš mislim da ste jako dobro identificirali neke stvari u samom sporazumu, to bih htio potkrijepiti činjenicom evo ne znam zašto potpisujemo ovakav jedan sporazum kada recimo u 2. mjesecu ove godine je održana jedna važna vojna vježba ni manje, ni više nego u jednoj Njemačkoj a vježba je bila dakle za prodor ruskih trupa na europsko tlo. Sada slušajte koje su zemlje bile prisutne. Bosna i Hercegovina, Gruzija, Italija, Kosovo, Litva, Sjeverna Makedonija, Poljska, Rumunjska i Slovenija. Hrvatske nema nigdje, nema nigdje, a gledajte te vježbe se isto provode keže ruski prodor na teren. Vidite što se događa na Kosovu. Pogledajmo što se događa u Crnoj Gori i nas se ne zove recimo na takvu jednu vježbu, a s druge strane se potpisuje ovakvi nekakvi formalni ugovori koji sadržajno i na terenu zapravo nemaju nikakvog smisla. Evo, molim vas da to prokomentirate jer vidio sam da ste jako dobro identificirali već po potpisu da to jednostavno nije al pari. **Reiner, Željko ovakvi jedni sporazumi sigurno na i kada krenemo i kada ga nekako neću reći ne upotrijebiti neku ružnu riječ, ali vidimo sve aspekte njega. Oni otvaraju i vidimo koji su problemi tu. Da, u veljači je bila vojna vježba i Hrvatske nije bilo. Ono što je meni zaista znate kada čitate onda vam nekakve crvene lampice se upale i vidite da negdje nešto nije kako treba i uopće ta ideja, pitala sam se, ček malo zašto nije ministar obrane Njemačke potpisao. Nisu bili u izborima, nisu dakle da su nekakvi izbori ili nekakve izvanredne okolnosti, to mi je sve u redu, ali ovdje vam se upali lampica zašto tako ne. A zaista živimo, znate postoji ona uzrečica, dao Bog živjeti u zanimljiva vremena. Ovo iskustvo koje smo imali s Afganistanom, gdje su sve zemlje liberalnih demokracije koje se sudjelovale slale svoje vojnike, imali smrtno se pokazalo kolika je važnost ovakvih sporazuma. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala, sljedeća replika poštovane zastupnice Posavec-Krivec. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, uvažena kolegice Mrak-Taritaš. Iznimno cijenim vaš doprinos kao ministrice na očuvanju prostora, prvenstveno prostora Republike Hrvatske i zato mi je jako drago da ste primijetili u ovom ne tako preopširnom Sporazumu i segment koji se tiče, kako Sporazum kaže, i na što ste ukazali o pitanju zaštite okoliša u kontekstu aktivnosti koje se provode u zemlji primateljici, što se odnosi na promet motornih vozila oružanih snaga države šiljateljice, kao i korištenje aerodroma na tlu zemlje domaćina. Naime, smatram da obzirom da je ovaj Sporazum usuglašavan više godina sa dvije strane, da je izuzetno važno da se upravo raspravlja o tim prirodnim resursima i zaštiti prostora jer znamo da je hrvatski teritorij jako privlačan zbog određene slabe naseljenosti pojedinog dijela, za različite vježbe, snimanje filmova i druge stvari i bitno je da i međunarodnim sporazumom utvrdimo zaštitu prostora. Hvala lijepo. Dakle kao što sam i u svojoj pojedinačnoj raspravi naglasila, ja zaista mi je izuzetno važno i važno mi je kao saborskoj zastupnici, ali kao i netko ko je po svojoj vokaciji prostorni planer, posebno ovo poglavlje koje je vezano, ovdje se govori o zaštiti okoliša, a ono što bi bilo puno bolje, a to je prihvatljivost uopće svih aktivnosti vezano uz klimatske promjene. Klimatske promjene su činjenica, sve aktivnosti koje radite u prostoru imaju utjecaj na to, pogotovo određene aktivnosti koje su s aspekta vojske. Mi smo kao država, je od prilike prema zadnjim pokazateljima i kad uzmete negdje između 6 i 7% izgrađeni, dakle, izgrađeni, što zgradama, što cestama i svim ostalim. Ovo ostalo je neizgrađeni dio. Imamo negdje od prilike 50% šuma i, dakle ono što je pod šumama, a uvijek je atraktivnost posebno vezana takvih događanja uz more, pogotovo na našim otocima, čija nam je zadaća zaštititi.

Hvala lijepo, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Pred nama je Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o privremenom boravku pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke na državnom području druge države. Tim se Sporazumom uređuju, odnosno institucionaliziraju se već suradnje sa prijateljskom Republikom Njemačkom kakvu već imamo. Ovim se Sporazumom uređuje vrsta i opseg i trajanje boravka, uvjeti boravka, uvjeti ulaska, izlaska i boravka, javna sigurnost i poredak, javno zdravstvo, kaznena nadležnost i mjere prisile, telekomunikacije, zaštita okoliša, promet vozila Oružanih snaga države šiljateljice, korištenje aerodroma države primateljice i tako dalje, i tako dalje, a govorim o pitanjima koji se odnose na suradnju dviju država u pogledu vojnih i oružanih snaga. I uvijek je dobro da se suradnja dviju strana formalizira. I ovaj Sporazum upravo to predstavlja. Formalizaciju suradnje dviju strana, institucionalizaciju suradnje koja već postoji, ali ta formalizacija mora biti na obostranu korist. I zaštitu svih sudionika ovog Sporazuma. Potrebno je i u odnosu prijateljskih država uspostaviti jednak položaj, ravnopravan položaj, ravnopravan položaj obiju strana. Ovdje se radi o temi obrambene, odnosno vojne sigurnosti, a sigurnost proizlazi iz vojne spreme države. Međutim, ovdje se radi o dvije vojno, oružano, sigurnosno potpunu različite države i ne možemo ignorirati niti činjenicu da je sigurnosno u bilo kojem pogledu, ako govorimo i geografski ali ako govorimo i o kapacitetima kojima raspolaže, Hrvatska daleko ugroženija od Njemačke i u tom kontekstu moramo sagledavati i ovaj Sporazum. Dobro je da se naše obrambene snage i temeljem ovog Sporazuma educiraju, osnažuju, učvršćuju suradnju sa uređenim i snažnim partnerima, ali je važno da se i takva suradnja utvrdi po jasnim i nedvojbenim kriterijima suradnje. Koji su to kriteriji pri stvaranju prijedloga ovog Sporazuma, nije nigdje vidljivo. Postoje li jednoobrazni kriteriji za međunarodne sporazume ovakvog tipa? A posebno kada se radi o nadležnosti jurizdikcije pojedine države, posebno kada se radi o sporazumu iz područja vojske i sigurnosti. Člankom 15. određeno je da se ovaj Sporazum može promijeniti i dopuniti u svako doba uzajamnim pisanim pristankom stranaka. I to može biti odgovor na pitanje zašto ne postoje kriteriji kojima se Vlada, transparentno, vodi prilikom sklapanja ovakvih sporazuma. Ali to nije transparentnost i ne doprinosi stupnju povjerenja u to da smo se i prilikom sklapanja suradnje s prijateljskom, naglašavam prijateljskom, državom vodili najboljim interesom naše države, posebno kada se radi o ekonomski, vojno i sigurnosno nadmoćnijom državom od Hrvatske. U tom kontekstu važno je još jednom istaknuti, članak 7. stavak 2. koji je toliko puta ovdje bio i spomenut, a koji kaže da se Hrvatska odriče kaznenog progona stranih državljana, pripadnika oružanih snaga za što ni danas nemamo odgovor, jasan odgovor zbog čega je to tako. Zbog čega se sklapaju ovakvi sporazumi među ravnopravnih članicama NATO saveza? Zašto to nije regulirano na nivou Saveza? Očito nisu baš svi ravnopravni pa bi bilo zanimljivo vidjeti s kojim državama Hrvatska ima ovakve međunarodne sporazume koji se sukladno Ustavu Republike Hrvatske u ovoj fazi postupka u pravilu ne mogu mijenjati i dopunjavati. Pozdravljamo sporazumijevanje sa Republikom Njemačkom. Pozdravljamo institucionalizaciju i formalizaciju izvrsne suradnje s Republikom Njemačkom. prilikom sklapanja ovakvih sporazuma, prilikom podnošenja ovakvih prijedloga o kojima sutra moramo glasati odnosno danas moramo glasati tražimo da se utvrde jasni kriteriji kako bismo bili sigurni da i u ovakvim prilikama i kada se radi o prijateljskoj drugoj strani vodimo se prvenstveno interesima naše zemlje. Hvala lijepa. Zvonimir (MOST)** Uvažena zastupnice Ahmetović prije svega vam hvala na ovako dubinskom razumijevanju i kako ste to prezentirali. Ono što me interesira jest, formalno mi potpisujemo ovo što vi kažete sporazumijevanje. Ali nas sadržajno nema na terenu. Evo vam jedan primjer. Francuska i Grčka su nedavno potpisali vojni sporazum. Opet je bila isporuka, nešto slično sa rafalima. Međutim, taj sporazum stvarno ima smisla. Oni su se stvarno spojili međusobno. Vi vidite recimo prije nekoliko mjeseci u Njemačkoj, evo baš govorim ta jedna vojna vježba oko Rusije i oko njihovog preuzimanja onog poluotoka tamo to je bio jedan poziv cijeloj Europi dakle na potencijalnu opasnost što se vidi i u državama koje su nam susjedne gdje sami nemamo nekakvu strategiju, osim što naš predsjednik Vlade na ukrajinskom izgovara rečenice koje mogu imati veliku implikaciju na na susjedne zemlje. Evo pa čisto me interesira vaš pogled. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Ahmetović. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupniče Troskot. Kao što sam istaknula i u svojoj raspravi naime dobro je da institucionaliziramo i formaliziramo bilo koju suradnju sa bilo kojom državom koju imamo. Međutim, kada se radi o prijateljskoj državi izuzetno je važno znati da smo se uvijek i isključivo vodili interesima vlastite zemlje i dobro je da Hrvatska surađuje sa nadmoćnijim državama, dobro je da surađuje sa Njemačkom, dobro je da imamo od koga učiti, učiti, od koga se educirati, s kim surađivati, učvrstiti suradnju sa zemljom sa kojom imamo interesa surađivati i ekonomski, ali naravno i u ovakvim prilikama. Ono što ostaje nejasno jeste jesmo li se uvijek i isključivo vodili vlastitim interesima kada smo sklapali i druge sporazume sa drugim zemljama, jesmo li se i uvijek vodili interesima kada smo ulazili u raznorazne saveze. Mi kao inferiorna država moramo paziti i više od onih nadmoćnijih kada stupamo u suradnju sa bilo kim. Evo kolegice Ahmetović stvarno mi je izuzetno drago da vi za razliku od nekih zastupnika vaše političke orijentacije ipak skeptično čitate ovaj zakon i drago mi je da se da tako kažem uhvatila moja kritika članka 7. stavka 2. koja čini mi se da bi prošao ispod da se na to nije upozorilo, jer je riječ o sporazumu koji je već potpisan i koji nama dolazi samo na verifikaciju na što trebamo uvijek upozoravati. No zašto sam istaknula stvarno autokolonijalni način na koji se donosi ovakav zakon je malo širi, a to je da se takve prakse pojavljuju u puno većim, vode u puno većim razmjerima i puno većim problemima kada smo mi između ostalog i navela sam taj primjer preuzeli obvezu dosezanja 2% BDP-a izdvajanja za obranu do kraja 2024. godine da praktički rasprava o tome nije bila provedena. Ovo je samo način na koji se druge stvari odvijaju. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Ahmetović. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa. Ja sam u svojoj raspravi, ali mislim da su i druge kolegice i kolege, konkretno kolegica Glasovac istaknuli problematičnost članka 7. stavka 2. Međutim, ono što ja ovdje moram istaknuti prvenstveno i prije svega se zalažem za transparentnost, za transparentnost prilikom utvrđivanja suradnje ili bilo kojeg drugog područja koji se odnosi na interese Republike Hrvatske. Transparentnost prilikom sklapanja ovog Sporazuma nije postignuta, a nije postignuta zbog toga što nema vidljivih i jasnih kriterija kojima se sklapaju i ovaj, ali i bilo koji drugi sporazum. Ono što me tješi jeste da je ipak u sporazumu stoji članak 15. koji kaže da je ovaj Sporazum moguće izmijeniti naravno uz suglasnost obiju strana i to pisanom suglasnošću. S ovog mjesta apeliramo na Vladu Republike Hrvatske da u svakom slučaju sagleda i donese jednoznačne kriterije sklapanja ovakvih sporazuma uvijek vodeći se interesima naše zemlje. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovana zastupnice Ahmetović, slažemo se da velika, moćna Njemačka nam može u puno toga biti uzor, prije svega ne zaboravimo da je upravo još krajem 70-tih su krenuli sa zelenim politikama. Mene zanima kako nam puno toga nije rečeno o ovom Sporazumu i ne piše unutra jasno. Što mislite kakve su mogućnosti da možda njihove zelene stranke vrlo strogo provjeravaju što se događa na tom njihovom vojnom poligonu Grafenvor? Je li moguće da recimo neke stvari koje njima nisu tamo dozvoljene da onda to se ovdje obavi kod nas na našem poligonu u Slunju? Neke stvari koje ipak oni ne bi dozvolili, možda neke vježbe sa bojnim otrovima, ne zna se s čim. Poštovani kolega Matula slažem se s vama. Ne bi bilo prvi put da ekonomski nadmoćnije zemlje stvari koje su zabranjene u njihovoj zemlji, na njihovom teritoriju izvršavaju i provode u onim zemljama koje su ekonomski inferiornije. Kada kažem ekonomski onda naravno mislim i politički. Tu je uloga i Vlade Republike Hrvatske ali i svih građana Republike Hrvatske da stanemo u obranu našeg integriteta, da stanemo u obranu naše zemlje i da ne dozvolimo partneru, iako partneru, da zbog svoje svesrdne nadmoći nad našom zemljom provode ono što nije u interesu naše zemlje i iz tog razloga sam upravo svoju raspravu koncentrirala na potrebu uvijek sagledavanja interesa naših građana, građana Republike Hrvatske i naše zemlje, pa čak i kad se radi o prijateljskoj državi s kojom potpisujemo suradnju. Poštovana kolegice Ahmetović. Nešto ste rekli da se ovaj ugovor može mijenjati pod određenim uvjetima, da, ali ovdje mi u Hrvatskom saboru danas raspravljamo, međutim, zapravo naš utjecaj i samih odbora kao radnih tijela i nas kao saborskih zastupnika na sadržaj samog međunarodnog sporazuma, ugovora, kako god hoćete, je nikakav, minoran, ali ako ova pitanja koja su se otvorila otvorila doprinesu boljoj kvaliteti eventualno ili utvrđivanju nekakvih unificiranih kriterija za buduće ovakve sporazume, onda smo ipak napravili nešto. Međutim, on je takav kakav jest, on je nepromjenjiv, odnosno promjenjiv je jedino u slučaju ako to ravnopravno odluče obje države, jednako kao što imamo situaciju recimo, druga područja, nisu obrana obrana ali Vatikanski ugovori. Znamo što su ti ugovori propisali, brojne stvari koje mi u ovom trenutku kao država ne možemo izaći i toga niti odustati od njih, jedino ako pristanu obje strane pod točno određenim uvjetima. Upravo kako ste i istakli, ono što nama preostaje jeste nadati se da će se Vlada Republike Hrvatske barem jednom okušati u obrani interesa Republike Hrvatske, ma kako se to činilo ili ne činilo oportuno kada se radi o partnerima iz Europske unije. A to posebno ističem iz razloga što se i premijer Vlade Republike Hrvatske, gospodin Plenković voli pohvaliti svojom dobrom pozicijom i moći, političkoj moći u okviru Europske unije i kolega iz Europske Komisije, pa evo ja se nadam da će se ta moć konačno i prezentirati, upravo onda kada je to potrebno, pa da će se i u kontekstu članka koji je ovdje sporan, a to je članak 7. ta premijerova moć, taj premijerov ugled manifestirati u zaštiti interesa Republike Hrvatske pa čak i kad se radi u odnosu sa prijateljskim zemljama, sa zemljom, u ovom slučaju Republikom Njemačkom. Hvala. Sad ćemo prijeći na završna izlaganja. Prvo Klub zastupnika Centra i GLAS-a, poštovana zastupnica Dalija Orešković, izvolite.

Predsjedavatelju, kolegice zastupnice i zastupnici. Doista mi je žao što sam potrošila sve replike pa nisam mogla replicirati i kolegici Ahmetović. Dotakla se netransparentnosti ovog ugovora, a malo je i oplela po predsjedniku Vlade, odnosno Vladi, naravno itekako, itekako opravdano. U ocjeni stanja i cilju koji se donošenjem ovog zakona želi postići, između ostalog se navodi da dosadašnja suradnja Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Savezne Republike Njemačke ostvarivalo se službenim posjetima i radnim sastancima njihovih predstavnika, razmjenom razmjenom iskustava stručnjaka u područjima od zajedničkog interese, sudjelovanjem na tečajevima, seminarima i konferencijama, sudjelovanjem na zajedničkim vježbama i obukama, te sudjelovanjima u operacijama potpore miru i drugim aktivnostima u inozemstvu. Meni je drago da između Republike Hrvatske i Republike Njemačke postoji dobra i kvalitetna suradnju u području vojske, obrane i sigurnosti, međutim ono što ovdje pomalo čak i iritira je to što se u svakoj drugoj riječi spominje Vlada, Vlada, ministar obrane, ministar obrane, ministar obrane. Kada bi me netko pitao kakvu bi voljela vidjeti Republiku Hrvatsku, kakva bi voljela da ona bude, voljela bi da prije svega pokaže da samu sebe poštuje. Ne vjerujem da nas netko drugi može poštovati ukoliko mi to poštovanje ne pokazujemo sami prema sebi, a toga poštovanja nema ako smo toliko tvrdoglavi, toliko uporni, toliko ustrajni u nepoštivanju i kršenju odredbi vlastitog Ustava. Ako doista ona odredba koja kaže da se vanjska politika sukreira nema smisla, ukoliko doista nije potrebno da se, pa između ostalo i ovakvih posjeta, oko ciljeva razmjene iskustava i suradnje dogovori predsjednik države i Vlada, pa ajmo imati barem toliko odgovornosti prema hrvatskim građanima pa reći da ćemo tu odredbu izbrisati i maknuti iz hrvatskog Ustava. Jer ignoriranje ove odredbe pokazuje da nismo u stanju prozivati pojedine grane državne vlasti, da se ne pridržavaju onih obaveza i ograničenja koja su im Ustavom definirana, pa onda ne znam kako takva država koja nema jasna pravila obaveza i odgovornosti za pojedine grane državne vlasti može očekivati od građana da se pridržavaju onih obaveza i ograničenja koja se na njih odnose. Ako želimo državu reda, kao što je to najavio u svom programu i planu djelovanja budući predsjednik Vrhovnog suda, ta pravila reda prije svega traže od onih koji obnašaju državnu vlast da se tog reda pridržavaju, a naša je obaveza, nas saborskih zastupnika da provjeravamo pridržavaju li se tog pravila, reda drugi politički nositelji drugih grana državne vlasti. I ako već nismo u stanju natjerati da se taj red poštuje, pa ajmo barem onda promijeniti pravila da ne budu lakrdija i mrtvo stanje na papiru, kao što je nažalost mrtvo stanje na papiru područje brojnih drugih prava i sloboda naših građana. Hvala. Sljedeći će završno govoriti u ime Kluba HSS-a i Radničke fronte, poštovana zastupnica Katarina Peović. Izvolite.

da postoje nekakve manjkavosti u ovom Sporazumu ali hej, potpisivali smo sporazum s velikom Njemačkom, na tome trebamo biti jako zahvalni. I nema mogućnosti da Hrvatski sabor, zastupnici u Hrvatskom saboru mijenjaju neke točke, neke članke ovoga Sporazuma jer je sporazum već potpisan. Ne trebam navoditi primjere povijesnih država na ovim prostorima koje Njemačka više uvažavala nego našu zemlju. No, to sam izdvojila samo zato znači članak 7. stavak 2. neću ga ponavljati gdje se Hrvatska odriče odgovornosti kaznenog progona njemačkih vojnika i s druge strane postoji ista praksa. Navela sam taj članak samo zato da bih vas upozorila na jedan simptom puno šireg problema, a to je da mi niz drugih sporazuma potpisujemo na ovaj način i da nema apsolutno nikakvog reciprociteta i da nama dolaze već servirani zahtjevi koje mi onda ostvarujemo. Jedan od njih je puno ozbiljniji i puno će imati veće posljedice od ovog članka 7. stavka 2. ovog Sporazuma, a to je dogovor, dogovor pod navodnike o tome da ćemo do kraja 2024. morati izdvajati preko 2% ili minimalno 2% BDP-a za obranu. U trenutku kada imamo jednu od najviših inflacija u povijesti, znači inflacija u razmjeru one iz 2013., kada prije te inflacije nitko nije mogao reći da smo u dobroj situaciji jer 1/3 ljudi živi u siromaštvu, kada 7% stanovnika nije imalo za grijanje niti prije nego što je cijena grijanja narasla prije nego što ćemo se naći u situaciji energetskog siromaštva mi smo kolegice i kolege odlučili kupiti Rafael avione za 33 999 milijuna eura koje ćemo obročno plaćati, a postavila sam pitanje ministru obrane kada će ta obročna plaćanja doći, u kojim obrocima ćemo to plaćati. Ministar mi nije odgovorio. Rekao je da se upravo sada taj ugovor potpisuje i sklapa između Hrvatske i Francuske. Pa ako se upravo sada taj ugovor sklapa u kojem će biti definirana ta obročna otplata u kojem ćemo mi platiti 999 milijuna eura za navodno famozne Rafael avione ne bismo li mi trebali ovdje u Saboru dobiti podatak o tome kako će ići ta obročna otplata da se ne bi opet desilo kao i sa ovim Sporazumom da dobijemo tek samo na potpis ono što je već dogovoreno? I ne bi li smo sada trebali zatvoriti i spriječiti sve velike isplate da bismo pomogli ljudima u Hrvatskoj koji nemaju za grijanje? Nekoliko znači mjera bi trebalo biti pokrenuto. Ovdje bismo trebali govoriti o inflaciji kao primarnoj temi. Trebalo bi se i izvanrednu sjednicu Sabora po tom po tom pitanju pokrenuti, organizirati. Ali ne, mi ćemo ovdje dobiti nekakav sporazum koji je već potpisan. Pričat ćemo kako je divno i krasno naše njemačko-hrvatsko prijateljstvo, kako je riječ o prijateljima u NATO savezu, a o inflaciji nećemo govoriti. Pa da ne bismo došli do te situacije iako bojim se da nemamo previše alata kojima možemo to spriječiti, upozoravam znači da bi se inflacija i problem sa znači porastom cijena grijanja, porastom cijena energenata, porastom cijena osnovnih prehrambenih namirnica koje sve više ljudi imaju problema da kupuju dakle osnovne prehrambene namirnice može riješiti raznim mjerama. Ali evo ga, naš premijer je imao sastanak sa sindikatima. Izašli su sa tih razgovora sa zaključkom da je sve u redu, da se jednostavno prati inflacija i da se ništa bitno ne treba niti činiti po tom pitanju, osim što će se dignuti minimalna plaća. Kolegice i kolege, mi smo u listopadu kada po zakonu se mora dizati minimalna plaća. I ne postoji način da se ne digne minimalna plaća u listopadu i to je jedino što je ministar Aladrović obećao da će napraviti. Pa ovdje apeliram, spriječimo da ta obročna naplata dođe barem u ovom periodu u kojem imamo ovakvu inflaciju i ovakav problem sa siromaštvom u Hrvatskoj i odgodimo to za neke druge periode. **Reiner, Mala jedna samo ispravka ako mi dozvolite. Avioni su Rafala, A Rafael je Arhanđeo. Ali dobro. Idemo na završno u ime kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovani zastupnik Domagoj Hajduković. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Državni tajniče, dosta spominjemo ovu nabavku borbenih aviona, ali evo vi me ispravite ako griješim. Dakle, mi smo se odlučili koje borbene avione želimo nabaviti. Odlučili smo se za cijenu. Ali uvjete i nikakav ugovor još potpisan nije. Prema tome, dok to nemamo crno na bijelo možda je malo i bespredmetno raspravljati o uvjetima, načinima obročne otplate i sl. Iako se slažem da imamo zaista jako puno bitnih tema za hrvatske građane, prije svega a to je i inflacija, i poskupljenje namirnica itd., itd. koje su zapravo i posljedica globalnih kretanja na tržištu. Ali o tome bi se dalo sigurno po drugim temama i po temama o poljoprivredi i proizvodnji hrane koje nisu danas tema. Pa onda ja neću danas o tome, ali kada smo već načeli temu da ne ispadne da nas to ne brine. S druge strane još ću se jedanput osvrnuti na ovaj Sporazum. Kažem, mislim da je on dobar jer formalizira već praktički postojeće stanje. Mi izmjene sa Saveznom Republikom Njemačkom imamo već bilateralne vojne i svake druge, ali i vojne odnosno obrambene. Također vjerujem da će tješnja suradnja sa našim saveznicima unutar NATO saveza u kojem je uključena i Njemačka doprinijeti i našoj zaštiti i stabilnosti u regiji, ali i našoj sigurnosti. Prije svega jer živimo kako sam rekao u regiji koja je izložena i migrantornim pritiscima, koja se na žalost sve brže ponovo destabilizira. Kažem vidite što se dešava na Kosovu. Stalno postoje tenzije u zadnjih mjesec dana, možda malo više. Također vidjeli smo u Crnoj Gori kako su ga neki nazvali desant na Cetinje. Dakle, to je sve doprinos zapravo destabilizacije u regiji, regiji na koju je Hrvatska jako osjetljiva zbog niza razloga. Ali i naša obrambena i sigurnosna ugroza je tu jasna. Ako bude neke destabilizacije u regiji, nekog ne daj Bože rata svakako ćemo to osjetiti i mi. Prema tome jačanje naših obrambenih i sigurnosnih kapaciteta je svakako u našem interesu, posebno u ovom odsutnom trenutku kažem kada je na djelu i destabilizacijski utjecaj u regiji. S druge strane mi sa oružanim snagama Savezne Republike Njemačke već surađujemo i to na nizu multilateralnih i bilateralnih okvira od PESK-a, od NATO-a i naravno na naše bilateralne razmjene često smo u stranim misijama pod zapovjedništvom odnosno vodstvom oružanih snaga Savezne Republike Njemačke. Prema tome, mislim da je tješnja suradnja tu samo u interesu. Najbolji primjer je sigurno NATO-a misija u Litvi, gdje su hrvatske snage pod zapovjedništvom odnosno pod vodstvom njemačkih oružanih snaga. Prema tome i da skratim, sada prilazim kraju, ovaj Ugovor će samo formalizirati neke stvari prilikom naših bilateralnih razmjena. Ja ga doživljavam kao nešto dobro, kao korak u pravom smjeru ako se u provedbi pokažu neke još nejasnoće što ja vjerujem da će se otklanjati prije svega razgovorom. Ali ako se i pokažu ugovor se može mijenjati dakle kao što je i rečeno pisanim pisanim načinom s jedne strane a ukoliko se druga strana složi s tim. Imali smo i nekih kritika koje ja vjerujem da su osnovane zbog naših loših iskustava tijekom misije UMPROFOR-a dakle sa nekim neriješenim pitanjima kaznenoga progona. No, kako sam rekao među prijateljima i saveznicima takve stvari se odstranjuju dogovorom, razgovorom. I osim toga i oružane snage, ali i sama država odnosno Savezna Republika Njemačka je preozbiljna da bi si dozvolila takve takve gafove, propuste i ne kazneno proganjanje odnosno štićenje onih koji evidentno krše zakone ne samo u zemlji primateljici, već i u zemlji pošiljateljici. Zaključno, Klub Socijaldemokrati podržat će ovaj Ugovor. Sada će završno državni tajnik, poštovani Zdravko Jakob. Izvolite. potpredsjedniče, poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici. Evo došao sam ovdje za govornicu prije svega da vam zahvalim na raspravi jer ćemo sve ovo što je ovdje izneseno pokušati u našem radu implementirati. Ali prije svega mi dozvolite da se zahvalim saborskom zastupniku Vidoviću, Hajdukoviću, Bauku i Miletiću jer su mi olakšali posao budući da ste odgovorili praktički na sva pitanja koja su se ovdje postavila. Ja ću samo zaključno reći da imamo jako dobru bilateralnu suradnju između Oružanih snaga Republike Hrvatske i Njemačke i da je ovo u biti samo nastavak i razrada te suradnje, ali prije svega na ravnopravnoj osnovi. Sve ono što važi za pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske važi isto tako i za pripadnike Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke. Suradnju do sada imamo na razini vježbi, na puno vježbi smo mi sudjelovali. Ja bih se volio podsjetiti i na implementaciju oružanog sustava Pancer haubica 2000 koja nam je svakako podigla razinu sposobnosti. To je nešto što smo zajedno radili. Suradnja ovo ovdje je spomenuto europskoj … grup, Pesco, obuka, izobrazba, puno je tih područja i ja stvarno vjerujem da će nam to pomoći. Jer kod puno takvih aktivnosti vi morate razrađivati i pojedinosti, a kada postoji takav sporazum sa prijateljskom zemljom onda je to daleko lakše, brže i sigurnije moguće odraditi. Tako da će to u velikoj mjeri koristiti i Ministarstvu obrane, ali i neposrednim sudionicima aktivnosti na terenu. Isto tako volio bih reći da je poštivana i zakonom i Ustavom propisana procedura i da ona uključuje i prethodno mišljenje Predsjednika Republike Hrvatske u pisanom obliku. I možda na kraju želim isto tako reći da smo mi uvijek odgovorni za naše snage ma gdje one bile, da li bile u Hrvatskoj, konkretno u Njemačkoj vezano za ovaj Sporazum, u snagama Europske unije, NATO misija ili misija pod zastavom Ujedinjenih naroda. Te odgovornosti nas nitko ne može oslobodite i budite sigurni nismo bježali 91., nećemo bježati ni danas pred odgovornostima i počet ćemo od sviju od koga i možemo nešto naučiti. A danas konkretno govorimo o prijateljskoj zemlji od koje i možemo nešto naučiti. I ja sam stvarno sretan da smo došli do te faze da danas ovdje u Saboru raspravljamo o potvrđivanju Sporazuma između Oružanih snaga Republike Hrvatske i Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke. Hvala vam lijepa.

podsjećam na neoprostive propuste vojne hijerarhije i Vojne obavještajno-sigurnosne agencije povodom tragičnih smrti 6 naših vojnika i vojnikinja u manje od mjesec dana. To je inače broj koji je karakterističan za godinu dana, čak možda i dvije. Većina smrti su navodno samoubojstva vezana uz konzumacija droga. Što ako naši vojnici budu u Njemačkoj uhvaćeni u nabavi kokaina? Tko će im suditi mi ili njemački sud? Poštovani državni tajnik. **Jakop, Zdravko** Ja ću vam pokušati odgovoriti na način da ovo što ste ovdje rekli nije točno, da je Ministarstvo obrane u svojim priopćenjima to demantiralo. Ali budući da ovo nije niti točka današnjeg dnevnog reda, tako da ne bi išao u detalje. dakale budući da to nije jasno regulirano u ovom ugovoru, ali primjerice ako hrvatski vojnik na teritoriju Njemačke napravi kazneno djelo odgovara li pred njemačkim sudovima, hrvatskim? Tko procesuira itd. i obrnuto ako je njemački vojnik to učinio na hrvatskom teritoriju? Baš zbog toga što je bilo primjedbi da je odredba u ugovoru nejasna, pa možda budući da već postoje takvi slučajevi vjerujem kako se to regulira u praksi. Hvala vam lijepa što ste tri puta rekli riječ praksa. I ovaj Sporazum je u biti praksa koja je uobičajena kod izrade takvih sporazuma. Tako da zato i stoji onaj elemenat da kaznena djela od velikog značaja koja negativno utječu na sigurnost države primateljice ona odlučuje koja su to kaznena djela koja utječu na sigurnost države koja će biti procesuirana ili koja neće biti procesuirana. Znači govorimo o obostranom sporazumu na ravnopravnoj osnovi, ali primateljica odlučuje o tome što je važno za nju kako Hrvatska, tako i Njemačka. **Pavić, Željko (Nezavisni)** Poštovani tajniče, ovo je više napomena, sugestija, prijedlog. Nemojmo nikada zaboraviti da smo mi jedina članica Europske unije koja ima pobjedničku vojsku i to je vojska od koje mogu svi učiti. Evo, samo to. Hvala. Hvala vam lijepo. Time zaključujem raspravu o ovoj točci. O njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti. A sada ćemo imati jednu kratku stanku do 12,00 sati kada ćemo imati glasovanje.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, uvažena kolegice

Tko je suzdržan? I tko je protiv?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

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv? Glasovalo je 119 zastupnica i zastupnika, 117 za, 2 su bila protiv

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?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

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade RH i Vlade Savezne Republike Njemačke o privremenom boravku pripadnika Oružanih snaga RH i Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke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 Glasovalo je 119 zastupnica i zastupnika, 117 za, 2 su bila protiv pa je taj način donesen Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade RH i Vlade Savezne Republike Njemačke o privremenom boravku pripadnika Oružanih snaga RH i Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke na državnom području

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

tko je protiv? Glasovalo je 119 zastupnica i zastupnika, 117 za, 2 su bila protiv

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

I tko je protiv?